Уважаеми колеги, почивката изтече преди няколко минути. Съответно възобновявам заседанието и откривам дискусия по така внесения Законопроект. За изказване Благовест Белев. Господин Белев, заповядайте, имате думата. Професор Гечев след това записвам. Благодаря, господин Председател. Жалко, че интересът към тази тема е много слаб. Аз не виждам и място за особена дискусия по въпроса, тъй като има няколко точки, които са безспорни. На първо място, това е крайната цена, рамковата цена на договора, която остава непроменена, и това ясно е записано, и Законопроектът го споменава. Освен това записан е и срок, в който ние трябва да получим произведените самолети – 2025 г., като в рамките на годината е направен някакъв график. Министерството на отбраната се нуждае от този законопроект и аз, колеги, призовавам всички да приемем Законопроекта, така както почти единодушно в Комисията по отбрана, там, където мисля, че беше мястото на дискусията и там, където се състоя смислената дискусия – Законопроектът беше приет. Подобен законопроект няма да бъде единствен. За съжаление, така, както е подписан подписан договорът, промени в него могат да настъпят само със санкция на Народното събрание. Сами разбирате какъв е рискът пред осъществяването на договореностите в случаи, в които примерно липсва Според Програмата на Министерството на Съединените щати за чуждестранно сътрудничество и подпомагане тези оферти са валидни два месеца, както и настоящата. Срокът, в който тя изтича, е 15 август. Така че ние трябва да сме много отговорни, разбира се, много оперативни, за да не спираме изпълнението на Програмата. И още нещо искам да подчертая, като имам предвид факта, че работата на Народното събрание е публично достояние, а именно, че парите, които са платени по договора, се намират в специална разплащателна сметка – сметка, от която могат да бъдат теглени само и единствено целево за изпълнение на конкретни линии от договора. Правителството на Съединените щати няма право да ползва средствата по други линии без санкция на Народното събрание. Сами разбирате, че контролът върху тези средства е изцяло в ръцете на Нещо, което не се споменава в предложението – първо по рода си, е, че ние получаваме допълнително обучение на още двама пилоти и двама души инженерен състав. Вероятно в следващите предложения, следващите промени, които ще настъпват, пак в рамките на определената цена ще има подобни предложения.

може да бъде изменян само и единствено от органа, който го е ратифицирал, тоест Народното събрание, и затова отново разглеждаме поредна ратификация. Така преди няколко месеца имаше още една за ракети, по същия начин. Когато е сключван договорът, никой не си е представял, че страната вече две години ще е в перманентна политическа криза и повече време ще бъдем без парламент, отколкото с парламент. Иначе, както виждате, самият процес на ратификация не е никак бавен и забавящ сключването на договорите или изпълнението на процедурата за придобиване на F-16. Самият законопроект е внесен първата седмица на юли. втората седмица на юли, третата даже, и Законопроектът ще бъде приет. Поради причината, че трябва да се прави промяна в текстовете, няма как да стане още днес, то е ясно. Но в в рамките на две-три седмици се случва ратификационният процес, така че това не може да бъде обект за забавяне. Третата корекция, която искам да кажа, то е средствата, които са платени от българската държава, се дават в одобрителен фонд към Федералния резерв. те са там, и това е одобрено със Закона за държавния бюджет за 2022 г. Във всеки един закон за държавния бюджет има текст, отзад – под бюджета на Министерството на отбраната, където ясно се дефинира къде са средствата по този договор и как се разходват. В случая те са в одобрителна сметка във Федералния резерв, а не в правителството на Съединените щати и оттам се изплащат средствата, които са по всеки един договор и по всяко едно закупуване на въоръжение. Те не могат да бъдат използвани за нещо друго. Дори като са сметка в банка, те носят съответно и своята лихва. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: И аз Ви благодаря, господин Гаджев. Втора реплика има ли, колеги? Няма. За дуплика желаете ли, професор Белев? Заповядайте, имате думата. Благодаря, Господин Гаджев, благодаря Ви за репликата. Хубаво беше, че направихте тези уточнения и аз искам да използвам Вашата бележка по отношение на чл. 6 в договора, защото тя наистина се оказва ключова и ни принуждава ние да правим това, което правим сега. Договорът, когато е бил сключван, е можело да бъде сключен по малко по-различен начин. Правната на този акт позволява да се фиксират членове, които да не са противоконституционни. За съжаление, така е направен по него време. Дай боже да има наистина съгласие и оперативност от страна на

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Моето изказване е малко различно от това, което се очакваше до момента. Защо? Първо, уважаеми колеги, всички предупреждения, които и аз и моите колеги от БСП направихме през 2019 г., когато изрично казахме, че това е унизителен договор, който рискува националната сигурност на България и финансите на България, се оказахме прави. С какви аргументи? Първо, първи риск – България сключва договор за доставки на самолети, които са на чертеж. Нито един самолет F-16 Block 70 не беше произведен и не е произведен към днешна дата от американски щати. Все още летят над 3000 F-16 – това е популярен, твърдят специалистите, и много добър самолет, но те са друга модификация. Да дадеш 2,5 милиарда лева по новия курс за чертежи, които не знаят какъв ще е крайният резултат, а това е рисков продукт, е, нямам точно понятие да Ви кажа за какво иде реч. Второ, казахме, че договорът се подписва в момент, в който Lockheed Martin премества част от производството си от щата Тексас в щата Южна Каролина поради причината, че си разширява производството на другия основен модел от пето поколение F-35 и прехвърля старото четвърто поколение в Южна Каролина, за да снабдява развиващи се страни с този модел. Той е и по-евтин, разбира се, и ние трябва да се простираме според чергата си. Казахме, че този модел е забранен и не се купува от Пентагона, тъй като Пентагонът вече си купува F-35, а не по-стария модел, по-старото четвърто поколение. Освен това втората група въпроси беше, че ние плащаме сто процента авансово. И сега внимавайте – България сега ще влезе в учебниците по международни преговори и международно договаряне, като това кой договор е най-, направо ще кажа – малоумен финансово. Защо? Защото ние в момента чупим световния рекорд. Плащаме сто процента от стоката през месец юли 2019 г., днес сме 20 юли 2022 г. и да кажем това, което, насаден на пачи яйца, новият министър тук от няколко месеца, той каза, че ще литне самолетът първото тримесечие на 2025 г. Няма такъв народ досега, няма такива управляващи, които да са сключили договор, да платят цялата сума и да чакат шест години! Няма такъв! Ние сме номер едно – България, по този случай! Беше казано защо плащаме авансово сто Първо, генерал Константин Попов, шеф на Комисията по отбрана на парламента по това време, който яростно защитаваше този проект с аргументи, той каза, цитирам: „Че това е станало по настояване на правителството на А господин Борисов на 19 юли същата година, един ден преди това, на 19 юли, каза, че лично той е настоял да се платят сто процента предварително. Следователно единият на 19-и казва, че той е настоял, премиерът по това време, господин Борисов, генерал Константин Попов на 20 юли казва, че правителството на Съединените щати и Пентагонът са настояли. Единият от двамата лъже жестоко. Изборът си е Ваш, не знам кой от двамата. На трето място, казахме, че самолетът се купува, за да влезем във финансовата рамка, без окомплектувано въоръжение – спомняте си. Бомбите, авиационните, са без система за насочване, което струва допълнителни средства. И това не беше взето предвид. Четвърто, изключително тежък момент, че самолетите по договора, подписан през 2019 г., дами и господа, уважаеми зрители, уважаеми сънародници, са без никакви гаранции – технически и други. Ако си купите една кафеварка, казах 2019 г., гаранцията е две години. Самолет с въоръжението за близо 200 милиона няма никаква гаранция. И пише в договора, че започват да се пишат фактури от Пентагона и от Lockheed Martin – на всяка повреда на самолета в България пращат фактура, която не подлежи на обсъждане. Пише в договора, че плащаме колкото е казано – ако има проблем, гаранция няма. След това, изрично пише, че българската страна си слага подписа. Ако, не дай си боже, стане нещо с живота или здравето на някого от летците или на наземния персонал, при технически проблем на някой от самолетите, американската страна не носи никаква отговорност – нула отговорност! На следващо място, всички дела, свързани с този проблем, са в съда на Съединените американски щати, а не в международни съдилища. И сега, уважаеми колеги, след като тогавашното ръководство на страната – 2019 г., е подписало този скандален договор, след като излъгаха българския народ и излъгаха Българската армия, тъй като да обясним, че тук не става дума само за 2,5 млрд. лв., тук става дума за това, че към момента ние, България, сме в ситуация близко до фронтовата линия, с изтичащ ресурс на бойните самолети МиГ и Су, със забранени възможности даже за частични ремонти, тъй като ние нямаме право да ремонтираме основните възли и агрегати на МиГ овете и на Су, ние в момента и тези няколко самолета, които са останали, ще бъдат приземени остава без изтребителна авиация, без този ключов елемент на Въздушните сили на България. Тоест такъв договор сте подписали, колеги. Това е трагедията. Това е кръстът на ВВС на България следващите месеци и години. Освен това – кое налага да се подписва допълнение към договора, искам да попитам? Ние българите искаме договорът да бъде изпълнен.

На следващо място, тук министърът на отбраната, тук вече отговорността на това управление е, че той иска да оттегли чл. 6. И в Комисията аз казах: а кое наложи той да фигурира? Вие като преговаряхте с американската страна, няма ли юридически отдел на Министерството на отбраната, къде са юристите на Министерския съвет? Те не виждат ли, че се предлага и Вие сте се подписали под нещо, което противоречи на българската Конституция, та го оттегляме? Откъде-накъде българският парламент ще ратифицира договор и след това който и да е министър ще го променя? То такава практика, не е нужно да си юрист, то такова нещо по света няма. И какво ще стане? Ние примерно тук ще одобряваме една цена, а след това който и да било министър ще прави допълнения и анекси на договора. Освен това неправилно е интерпретирано моето изказване в Комисията, че съм изразил съмнение, че ще се промени сумата по този договор. Нека да поясня. Да, сумата, казвате Вие, ще остане същата. Само че се променят цените на отделните компоненти, детайли и услуги по договора. Много интересно. И тъй като става дума за самолет F-16 с въоръжение, аз Ви правя едно предположение ще намалят примерно цените на отделни възли и детайли по основното средство по самолета и ще качат цените на въоръжението, тоест общата цена не се променя сега, но за в бъдеще, дай боже като дойдат тези хубави самолети, ще започнем да купуваме въоръжението с ракетките по други цени. Защото те сега ще дойдат с по шест ракети, нали по три ракети под крилото горе-долу. Ами тези самолети стрелят с ракетите, там има учение, ние ще купуваме нови ракети. На какви цени? Така че няма никаква гаранция по какви цени ще бъде въоръжението в бъдеще. След това, беше казано тук от колеги как хубаво стоят нашите пари – 2 милиарда и половина, на българския народ, стоят по една сметка заключени през девет планини в десета, по сметките на Федералния резерв. Тук ще се разплача вече! Те въобще не ги ползвали, американците, тези пари. Те си стоят там. там. Дами и господа, първо, парите нямат панделки. Те стоят по сметка на бюджета на Пентагона и той си ги харчи както иска. Но даже и да допуснем това неразумно предположение, че парите са наредени като пачки в една каса, какво ни грее това нас, българите? Имаме ли самолети? Няма самолети. Имаме ли въоръжение? Нямаме. Нямаме и чертежи, колеги, както казвате, защото и чертежи не сме видели. Така че това, че парите стоят някъде там, докато сме в трагедия с Въздушните сили на България, няма никакво обяснение. Какви са възможните варианти? Как трябва да постъпят

американски щати, че ни казват днес да подписваме отново евентуално за доставки от 2025 г.? Плюс това тук пише, че може да има и други промени в сроковете, тоест три дни преди януари 2025 г. пак ще дойдат в парламента да отложим за 3027 г. февруари месец. Къде са неустойките? Ако обичат, нашите стратегически партньори или да върнат парите на България и да си купим самолети от другите страни – членки на Европейския съюз и на НАТО; второ, или да платят компенсации под формата на финансови компенсации или на въоръжение; или третото, след като не са ни осигурили самолети за Българската армия, ако обичат, да ни осигурят F-16 от предната комбинация – за тяхна сметка, с тяхна поддръжка, докато ни държат парите и не ни доставят стоката. (Шум, реплики, Не се усмихвайте! Пълен срам! Вие подписахте договора, колеги от ГЕРБ. Хората, които подписаха този срамен и унизителен договор, са: Бойко Борисов – министър-председател, генерал Константин Попов – шеф на Отбранителната комисия, и министърът на отбраната господин Каракачанов. какво да кажем!“) Няма какво да кажете! Парите ги няма на българския народ, няма самолети, няма чертежи и ни занимавате сега със срокове още не знам колко години. Така че срам и позор за тези, които предадоха българските интереси и поставиха на риск Българската армия. Благодаря Ви.

Господин Председател! Професор Гечев, всичко това, което казахте, ако го дадете да се подпиша, аз лично ще се подпиша под цялото това нещо, което защитихте в момента. Вчера в Комисията казахте абсолютно същото. Приветствам Ви, потвърждавам всяко едно нещо, което казахте, особено накрая с компенсации за цялото това нещо, което доста просторно изложихте. Обаче има няколко неща, които искам да отбележа, защото съм в недоумение. Първо, в Комисията вчера, докато Вие и другите двама представители на БСП гласувахте „против“ това нещо, в същото време

Ваше право е, просто има несъответствие. Не знам. Сега ще видим кой как ще гласува от Вашата група, тъй като, пак казвам, Вие говорите неща, за които аз бих се подписал веднага, и Ви приветствам за това, че ги казахте от тази трибуна. Другото, за което не съм съгласен, не мога да разбера защо през цялото време, говорейки и описвайки всичкото това нещо –защото, нека си кажем, това е един откуп, който беше платен от управляващите тогава, за да продължат да управляват още една година. Та целият този откуп беше платен от нас и самолети нямаме, чертежи нямаме. Министърът вчера заяви, че ще си купим нови осем чертежа. Обаче въпросът е, че повече от седем месеца управлявате Вие. Този министър е Ваш, този министър е избран от Вашата коалиция. Именно този министър и това министерство или предишният министър на това мнозинство са подали искане за оферта за нови чертежи. Много изгодно. Та питането ми е и това, което е насочено, то е риторично, аз знам отговора – защо нищо не направи БСП по това безумие да купуваме чертежи?

в тази връзка, ще гледаме и гласуването. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гечев, многократно сме виждали от тази трибуна хора да заявяват, че те са се подписвали под документи, без да ги прочетат. Аз не се учудвам на предната реплика. Аз няма да се съглася с едно от нещата, които казахте, господин Гечев, а то е свързано с това, че България е платила повече за самолетите. Една много бърза справка, господин Гечев, показва, че доларът, когато сме направили плащането, е бил 1,72 или 100 долара тогава са стрували 172 лв. Сто долара днес, господин Гечев, са 191 лв. Разликата е 11%, инфлацията за тези три години е 6,1%, което означава, че ако бяхме платили същите тези самолети днес, господин Гечев,

Благодаря Ви за добавката. Господин Биков, имате думата за третата реплика. Заповядайте. ТОМА БИКОВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гечев, аз нямам никакви основания да не Ви вярвам, защото Вие сте мандатоносител и това, което казвате, вероятно се споделя от тези, които преговарят с Вас и които са готови на всякакви компромиси в името на държавата, разбира се, не в името на това да останат на постовете си. Господин Митев единствен може би има някакви забележки, но те са свързани с цената на долара отпреди три години и сега, които са съвсем технократски и прагматични. Но по същество, доколкото разбирам, няма някакъв проблем с това, което казвате. И Вие посочихте и решение на всичкото отгоре. Вашето решение, между другото, прозвуча – аз не се бях сетил за такова решение, да започнем веднага разговори. Вие така осем месеца започвате някакви разговори и ги продължавате, проблемът е, че не можете да ги спрете. Дайте, ако има някаква промяна, вземете го обсъдете, така и така сте взели мандата, ако има някаква промяна в геополитическата ориентация на България, обсъдете я, вземете решение и не разговори, ами направо го кажете разваляйте този договор и да започваме преговори за МиГ-29, защото все отнякъде трябва някакви самолети да се вземат. Имаше Gripen, добре. Може и Gripen, те сега вече са обаче в НАТО, това ще е проблем за Вас. И те започват да влизат в НАТО – шведите, и Gripen също няма да е много подходящ, защото ще е натовски и той. Вземете решение. Сега, виждам тук колегите са съгласни очевидно, щом никой не излиза, освен господин Митев, и той от бюджетна гледна точка, дайте геополитически. А пък иначе в Комисията очевидно и при Вас има някакви проводници на западно влияние господин Зафиров да вземе да гласува за. (Смях от ГЕРБ-СДС.) Затова вземете се в ръце и започвайте. Ако ще правим нещо, ще сменяме курса, да го сменяме сега. Няма смисъл да чакаме да минават години в тези мъчения. Благодаря Ви, господин Биков. За дуплика, професор Гечев, желаете ли думата? Заповядайте. Благодаря Ви. Уважаеми колеги, от репликите разбрахме, че няма как и не се оспорва нито един факт, който изнесох. Тъй като аз изнесох факти, систематизирах ги и направих видимия извод парите ги няма на българския народ. Бойко Борисов, генерал Константин Попов и министърът Каракачанов – тримата, подписаха договор, парите на българския народ ги няма, самолетите ги няма. Има евро-атлантическа солидарност, която ще я сложим вместо тези осем самолета F-16. Браво на Вас от ГЕРБ и Вашите съюзници! Това стана ясно. Второ, Вашите закачки кой как е гласувал. Вие не си водехте бележки, когато от тази трибуна Ви казахме едно по едно това, което стана сега, тъй като Вие сте надробили кашата, която сега трябва да се оправя. Второ, по отношение на процентите на моя приятел и колега Искрен Митев, няма да водим разговори, тъй като… Значи, Искрене, ако ни доставят самолетите 5021 г., ще сме спестили стотици милиони долари. И нашите летци дотогава, няколко поколения, ще карат таксита вместо F-16. Така казано, в шеговит план. Недейте да смятате така тези проценти. Аз бих Ви смятал нещо друго по международни и български договори един ден закъснение на договора, колко е, колеги, тук – 0,01% на ден. Един процент за 10 дни, 3% на месец, 12 месеца – 36%. Вторите осем самолета на Пентагона трябва да са безплатни по международни договори. Така смятам, Искрене, а не че разликата е 2,64 лв. Трето, тук се правеха някакви внушения, пак Ви казвам, кой как ще гласува. „Българската социалистическа партия“ предупреди, че се прави огромна грешка са Съединените американски щати, които са велика държава, водач са на НАТО, наш партньор са, но ние, и аз лично в момента, съм възмутен от това, че нашият стратегически партньор ни извива ръцете, разиграва ни, ползва ни парите, върти, суче и накрая кара правителството сега и Вашите бакии да оправя, и сега да подписваме нови договори. Защото, завършвам с това, основната цел на подписването на новия договор знаете ли, уважаеми колеги – да се запише в протокола на Народното събрание те искат да ратифицираме договора не заради това, че чистачките на стъклото на изтребителя са намалели с 5 цента. Те искат от българското правителство сега и от Вас, Вие решавате в момента, да гласувате българската държава да не може да търси компенсации. Те искат да се подпишем в момента, че няма да търсим компенсации, че те засега ни бавят с две години. Недейте да заблуждавате и да лъжете за два месеца. Съвсем откровено министърът на отбраната каза в Комисията първото тримесечие на 2025 г., но той няма как, колегата, да поеме този ангажимент, не той произвежда самолетите, произвежда ги „Мартин Локхийд“ и Пентагонът. Така че нещата не са добри. Първо, се ползват българските пари, второ, ни подритват като празна кратуна, и трето, ВВС на България е приземена. Така че моят апел е срам и позор за тези български политици, които предадоха българския интерес, съсипаха ВВС на България и сега сме в небрано лозе. Трябва да се търси политическа отговорност. От кого? От Бойко Методиев Борисов, подписал,

Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Кой какво прави, нашето Народно събрание ревизира договорите за F 16 и свързващите тъ-тъ-тъ-та – последният да затвори вратата. Порочно сключени договори. Де факто това не са договори. В тях няма ясно описано какво ще получим, кога ще го получим, колко ще го платим и ако не го получим, какво следва от това? Парите ги няма, самолетите ги няма – това е факт неоспорим. Това, което сега ни предлага да ратифицираме вносителят – Министерският съвет, трябва да бъде незабавно отхвърляне само заради наличието на точка шеста, която те декларират, че ще я премахнат, но нямат процедура, в която… Те първо трябва да я премахнат. Според мен трябва да си оттеглят сега това, което са внесли, после да го внесат без точка шеста и тогава да го гледаме пак. Наистина не знам защо ние в момента се занимаваме с това? В последните дни на това Народно събрание, на това правителство и на тази коалиция се занимаваме с подобни неща. Има си договор – да се изпълнява. Казвам: има договор, доколкото това нещо, което сме подписали, може да се нарече договор. За всички е ясно, че това не е договор. Не са купени отбранителни способности, не са купени самолети, купена е индулгенция. Индулгенция на тогавашния министър-председател, тогавашния министър на отбраната и по някаква причина с някаква огромна евро-атлантическа солидарност в момента продължаваме да вървим в неправилната посока. Нека да оставим този договор да бъде изпълнен така, както е подписан. Нека да видим какво ще получим, след като сме похарчили толкава милиарди, защото това са страшно много пари. Защото това са пари, които, ако 2019 г. бяха влезли в нашата икономика, ако с тях бяха направени пътища или детски градини, или болници, в момента нашето общество щеше да получи някакъв продукт. Дори ако бяха просто откраднати по някакви корупционни схеми, пак щяха да останат тук в България. (Шум и реплики.) Някои щяха да са си построили замъци, строителите на тези замъци щяха да са си построили панелни апартаментчета в Люлин и пак щеше да има нещо. В момента няма нищо. Няма отбранителни способности – това е най-голямото престъпление, защото утре ще кажем: хайде да излетят нашите изтребители. На какво ще излетят? Нямаме самолети, с които да си поддържат бойната готовност, не знаем и кога ще имаме. Необходима е много сериозна ревизия въобще на това какво се случва в Министерството на отбраната, начина, по който се готвят и се провеждат отбранителните политики. Ако искате наистина да задълбаем в тази тема, Ви предлагам да направим едно затворено заседание, закрито, на което да извикаме от ВВС да Ви кажат какво е положението, да Ви кажат всъщност какво имаме. Да Ви кажат какво няма да имаме, защото ние ще получим някакви самолети без ключови системи, които няма да служат за нищо. И това са огромни проблеми, които не мога не мога тук сега в открито заседание да Ви кажа. Това, което апелирам да направим, е просто да отхвърлим това предложение за ратификация. Ако в следващото Народно събрание е внесено по друг начин, друг законопроект, може да го разгледаме, за да решим окончателно веднъж завинаги целия този авгиев обор с този договор, безкрайно порочно сключен – пак казвам, договор в кавички и да оставим на хората, които в новото Народно събрание ще дойдат, и на новото правителство да разчистват тези авгиеви обори. А пък в момента да се захващаме с някакви други законопроекти, ако имате такива,

договори за самолети, които може и да не видим никога, но поне на чертеж може би сме ги виждали, в Комисията сте ги виждали – не е ли по-добре да помислим как да вдигнем бойната готовност на нашите МИГ-ове и обсъждано ли е това в Комисията? Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги! Господин Дренчев, Вие имате право да си говорите политическите тези, разбира се, такъв е духът на парламентаризма. Разбира се, това, което Вие казахте, не е съвсем вярно, защото има така наречените офсетни договори или договори за индустриално сътрудничество, като част от тези средства именно ще бъдат инвестирани в България. Но аз ще призова някой от управляващите колеги да излезе след мен и малко по-подробно да разясни тази тема, за да не се оставят спекулации. И това е един генерален апел, колеги. Ако ние не оставим всяка тема, адресирана тук в този дебат, ще оставим още повече пространство да се правят спекулации. Ние нямаме право на това нещо. Господин Министър, призовавам и Вас, всяка тема – няма да правим обструкции, когато прецените, че трябва да се включвате. От този дебат не трябва да остане нито един неотговорен въпрос, така че да не се правят спекулации с евро-атлантическата ориентираност на България. Но за това и после ще говорим. Благодаря. Благодаря Ви, господин Анастасов. Трета реплика има ли, колеги? Професор Белев, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин Председател. Господин Дренчев, уважавам Ви като специалист. За съжаление обаче, има един уклон във Вашите изказвания в стил Цончо Ганев, който не мога да възприема. В парламентарната Комисия Вие сте един от хората, които професионално, технократски отстояват добрите решения. Първо искам да напомня, че ние обсъждаме Законопроект, който тангира с договора, но има друга цел. Освен това ще използвам да кажа на господин Цончо Ганев, че във Военната комисия се обсъждат експертно въпросите и затова господин Зафиров гласува така, както е гласувал, защото той съзнава необходимостта от приемането на този законопроект.

Благодаря за репликите. Смисълът на този законопроект беше да се скрие от Народното събрание и от обществото начинът, по който се изпълнява договорът за F-16. Това беше направено в чл. 6. Това беше всъщност смисълът, поне така го тълкувам. И поради причина, че се усетиха, че нарушават Конституцията, в момента е заявено пред двете комисии, че ще бъде оттеглен между първо и второ четене, което предстои да видим дали ще се случи. Лично за мен има такава поговорка: „По-добре умни врагове, отколкото глупави приятели.“ Така, както аз оценявам ситуацията в момента в това Народно събрание, най-големите врагове на евро-атлантическата ориентация на България са именно прокламиращите евро-атлантическа ориентация. По този начин, по който ние я правим, по който ние я разбираме, или по който си мисля, че я разбираме, с едно изключително блюдолизничество, с едно абсолютно незачитане на нашите интереси, това не е в интерес на никого. Не е в интерес на България, не е в интерес на българските въоръжени сили, в това число не е в интерес на НАТО, защото интересите на НАТО са да има силна България и силна Българска армия, при положение че ние сме част от НАТО. Наистина така, както разбирам интересите на България, при положение че участваме в НАТО, ние трябва да имаме силна армия. Нека армията да е натовска, нека да са въоръжени с натовски самолети, нека да са европейски самолети или, ако искате, каквито и да било други. Не оспорвам качествата на F-16, оспорвам начина, по който е направен договорът, и начина, по който се изпълнява договорът. Оспорвам въобще избора на програма, която е вместо международни военни продажби, можеше да бъде директни търговски продажби. Щеше да излезе по-евтино, нали така? Щяхме да имаме основание да търсим неустойки. Щяха при всички случаи по-добре да са защитени интересите ни или най-малкото да сме похарчили по-малко пари. Така виждам аз нещата и не мисля, че това, че казвам по този начин такива неща, които за мен са очевидно чисто технически и прагматични истини, по някакъв начин заявявам конкретно нежелание да работим с НАТО, за НАТО или пък да повишаваме отбранителните способности. Относно моментната ситуация, българската изтребителна авиация, отбраната на нашите граници е изправена в една невъзможност да изпълнява правилно задачите си. На границите сме въобще на възможностите на пилотите да летят, на това да тренират, на това да изпълняват своите задачи. Само благодарение на големия опит все още нямаме произшествия и дано така се задържи. Ние трябва да направим нещо, с което да успеем да удължим ресурса или да подменим самолети, да вземем някакви самолети, които ги има налични, така че да може да се охранява границата, така че да може да се запазят способностите. Пилотирането на самолет е като излизане на състезание и няма как, ако не си тренирал, да отидеш на състезание. Няма как да излетиш с изтребител, за да воюваш с него, ако не си тренирал, а пък ние имаме страшно малко нальот, и това е проблемът. Не е проблемът какви ще ни бъдат самолетите и откъде ще ги купим. Да, може би за финансистите това е проблемът. Лично за мен като пилот и като офицер най-големият проблем е липсата на възможности пред Българската армия и това, че в момента чисто финансово, похарчили сме парите,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Днес има доста комисии, много от тях с доста важни теми за дискусии и за решения, така че правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на точка четвърта и изслушването на министър Сербезова. Благодаря Ви, професор Чорбанов. Има ли обратно становище, колеги? Няма. Уважаеми колеги, правя едно уточнение, че всъщност точката за изслушване на министъра е точка пета от седмичната Програма. За изказване са записани Атанас Славов, Христо Гаджев, Атанас Зафиров и Костадин Костадинов. Господин Анастасов, записвам и Вас.

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Има направено процедурно предложение за удължаване работата в пленарната зала до приключване на точка пета от седмичната програма, а именно изслушването на министър Асена Сербезова. Поставям на гласуване направеното процедурно предложение на професор Чорбанов. Гласували

на професор Чорбанов. Гласували 159 народни представители: за 124, против 29, въздържали се 6. Предложението е прието. Има ли искане за прегласуване, колеги? Няма. Продължаваме тогава с дискусията по тази точка. За изказване е записан доцент Атанас Славов. Заповядайте, господин Славов, имате думата.

Днес чухме различни аргументи. Голяма част от тях не по темата на тази точка, а общо за НАТО, за трансатлантическото ни партньорство, за това

Първата е, че договорите трябва да се изпълняват. Втората е, че правото е за бдящите, а не за спящите. По първата част от сентенцията. Колеги, ние сме подписали договор,

рамката, в която е подписан, също, тоест там не можем да правим промени, защото 2 – 3 години по-късно сме решили, че можем да имаме по-изгодни условия. Ние сме подписали договора по тези условия. Според действащото международно право ние трябва да изпълним договора така, както е подписан, с неговите условия, дори нещо на нас да не ни харесва. Да сме мислили преди това. Така гласи правото и ключови положения и принципи на международното право. За „Демократична България“ е изключително важно, че този договор дава началото, старта на модернизацията на нашите военновъздушни сили. Да, и ние искаме по-бърза доставка, да, и ние искаме да имаме още самолети – още осем самолета F-16 Block 70. Вече сме получили предложението за оферта и трябва да го гласуваме до ноември месец, но фактите са такива. Колкото и да искаме да ускорим този договор, очевидно няма как да го направим на този етап. Трябва да кажем, че много време е пропуснато през изминалото десетилетие за модернизация на нашите военновъздушни сили. Спомняме си още възможността – 2012 –2013 г. имаше възможност от Португалия да придобием реновирани, обновени самолети F-16 Block 52. Не се възползвахме по една или друга причина от тази възможност. Имали сме възможности за други платформи да се ангажираме със закупуване – не сме го направили, но това, което е на масата, и трябва да сме изключително коректни и фокусирани върху изпълнението на именно този договор, е за придобиването на новите изтребители F-16 Block 70. Всякаква риторика за това какви шансове са пропуснати, какви обезщетения се дължат, излиза извън параметрите на сключения договор, който е много ясен и много конкретен. Да, и аз бих искал тези договори да могат да се сключват по-гъвкаво, така че да не се налага през два месеца Народното събрание да се занимава с тази материя – да разрешаваме промяната на различни параметри вътре в договора, да може всичко това да става с одобрение от министъра на отбраната, за съжаление обаче правната рамка не го позволява. В крайна сметка точката, която обсъждаме и гласуваме днес с този законопроект, дава възможност в рамките на цената, която остава непроменена, ние да получим по-добра, по-развита, по-нова система за управление, тоест на същата цена ние да имаме по-доброто оборудване, тъй като са минали вече няколко години от подписването подписването на договора и не виждам нищо укоримо, не виждам нищо негативно в този формат. Напротив, това е добро за България, добре е и за способностите, които ще получим. безспорно „Демократична България“ ще подкрепи Законопроекта. Също така индикирам, че за нас е важно до края на годината парламентът да може да разгледа и предложението за оферта и приемане на новите осем изтребителя. И се надяваме да подхождаме по темата за отбраната и сигурността достатъчно отговорно, да не търсим евтина политическа изгода

Господин Председател, уважаеми доцент Славов, много смислено изказване. Аз Ви поздравявам за него, обаче ще призова и Вас, и всички други, които се изказват, особено от сегашната Ви коалиция, да не смесваме политическата с техническата тема. Ако искате да правим разискване по техническата тема на страната знаем, че има контролирана некласифицирана информация, дайте да решим да си закрием заседанието и да си правим тука дебат по всички технически теми, без да се излагаме и без този дебат да се пренася в обществото, защото основното нещо, което правим ние тук, е политическият сигнал. Да, ще има много работа по тези договори. Ако обсъждаме техническата страна обаче, се отклоняваме от основното, а именно политическото решение, което трябва да вземем, защото то е водещо в случая ценностният избор, всичко друго – сега да не давам храна на някои други хора в залата, но ние тук трябва да водим изцяло стегнат политически дебат защо ние взимаме това решение. Влизайки в техническата тема, само даваме храна на други недоброжелатели да се възползват от темата, за да си водят тяхната политическа пропаганда. Моля Ви и Вас, надявам се, че сте съгласен с това, което говоря, да се ограничим в тази страна, да я оставим на министъра, защото той доста по-добре от нас ще обясни, или председателят на Комисията по отбрана – специално за техническата част, но пак и там разговорът да бъде с цел разсейване на политическите съмнения и да не даваме възможност да се правят политически трактовки в обратна посока. Това е ключовото в момента. Защото и другият дебат сега – говорим тук за важни закони, и аз мисля, че това за следваща поръчка трябваше вече да сме го гласували, защото там пак имаме само политически дебат, никакъв друг. Техническа гледна точка – знаем, че на нас ни трябва цяла ескадрила, ние с осем изтребителя няма как да имаме цяла ескадрила – това ни е ясно, но това ми е молбата. Да, може професорът Гечев да си има някакви забележки, но те са извън политическото, а то е важно в случая и то е водещото. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Анастасов. Има ли втора реплика? Няма. За дуплика – желаете ли думата, доцент Славов? Не. За изказване Христо Гаджев. Господин Гаджев, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз слушах с интерес дебатите и днес, и вчера на двете комисии, на които беше разпределена, особено аргументите на господин Мартин Локхийд, който така и не запомни как се казва фирмата, но пък е много аргументиран в изказванията си. Разбрахме, че според БСП американците са ни откраднали парите, пък „Продължаваме Промяната“ се съгласиха с това. Вчера на Комисията по бюджет и финанси пък от „Продължаваме Промяната“ тръгнаха да търсят корупция в американската страна – интересно нещо, явно оправиха корупцията в България и вече отиват да оправят корупцията и в Щатите. Така че имаше много несъстоятелни твърдения. Искам само да се спра на няколко от тях. Първото, дали сме парите авансово и защо сме дали парите авансово и така нататък, и дали американското правителство може да се разходва с тях? Ами, уважаеми господа, които твърдите, че парите от американското правителство се разходват, моля Ви да си отворите Закона за държавния бюджет за 2022 г., който Вие приехте. Там в параграфа за бюджет на Министерството на отбраната има една ал. 5, където много ясно се казва какво се случва с парите, които са преведени. Ама някой трябва да чете и законите, които внася и приема. Да не стане като в един законопроект за хазарта, където говорим, че сме против хазарта и зависимостта на децата, пък предлагаме да се отворят хазартни пунктове в училища. Така че толкова за парите и как се разходват. Авансово са платени – и това е ясно на всички специалисти, поради простата причина, че нямахме допреди това закупуване от американското правителство на какъвто и да е друг вид бойна техника. Сега вече в новите договори имаме възможности за разсрочено плащане, както беше и предната ратификация за ракетите, както ще е и в договора за новите F-16 и във всеки един друг договор с американското правителство за техника. Вече имаме възможност за разсрочено плащане, защото имаме история на клиент, така да се каже, каквито са и техните изисквания, както и нашите. Дали ще има компенсации по забавянето – от една година впрочем, защото по старата времева рамка трябваше да се доставят 2023-а и 2024 г., сега се доставят 2024-а и 2025 г. – една година. Впрочем всички, които критикуват тази работа, искам да ги питам: къде бяхте в продължение на една година – 2021 г., когато пък руската страна забави с една година, пак по същите причини – за ковид, ремонтите на МиГ-29? Къде Ви беше загрижеността за нашите самолети, които притежаваме? Една година „РСК МиГ“ и руската страна забавиха ремонтите на МиГ-29. Тук сме имали спор с министър Заков по темата и съм повдигал темата – какво правим за компенсации и така нататък, но Вие от БСП нито веднъж не попитахте защо руснаците забавят, не го нарекохте унизително и така нататък – явно за руснаците може, за другите не. (Реплики Неустойката, ако може да проверите как е платена и колко е платена. Има отговор на министъра на отбраната точно по този въпрос (шум и реплики от „БСП за България“), така че обърнете внимание какво точно е получено и за какви стотинки става въпрос. А за компенсациите за F-16 искам да Ви припомня думите на предния министър на отбраната Стефан Янев в края на февруари месец, който каза, че компенсация за неустойките за забавянето на доставките ще има и март месец пристига делегация от страна на правителството на Съединените щати, която да договори какви точно компенсации да има. Оттам нататък аз също искам да чуя какво е станало, какви преговори са водени в Министерството на отбраната и какви компенсации са договорени, защото такива има и това беше потвърдено публично от Стефан Янев – министър на отбраната в това правителство, преден министър. Така че такива срещи и разговори са водени. Оттук вече очаквам министър Заков да ни каже какво точно е договорено – дали това ще бъде отделен пакет, или ще бъде включено в новия пакет, който се очаква да пристигне? Но темата, че няма компенсации, е пълна глупост и тя беше опровергана от предния министър на това правителство – поне си слушайте Вашите собствени министри. колко боеприпаси, има ли боеприпаси? Има цял договор, който е за боеприпасите – те са четири договора, не е само един. Там изрично е казано колко боеприпаси са доставени. Има една голяма практика по принцип при доставката на боеприпаси и кога се придобиват. Първо, носителите, после се придобиват боеприпасите поради простата причина, че те се произвеждат по-лесно и няма никакъв смисъл да ти доставят боеприпасите, преди да са ти доставили платформата. И това става въпрос не само за самолети, а за всички видове бойни платформи, когато придобиваш нова и с нов тип въоръжение, и то е просто въпрос на икономическа целесъобразност, защото иначе трябва да ги съхраняваш години и да им тече ресурс. Толкова по някои от нещата, които казахте. Впрочем, искам само да отбележа, че проектът на договор не е някаква класифицирана информация и тук да се намеква, че има някакви драматични промени в цените или че ще ни товарят с някакви цени и така нататък документът е публичен. Всички членове на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по отбрана го имат. Аз го имам, няма да хабя хартия, за да Ви го разпечатам и да го предоставя на тези, които го нямат. Има го в електронен вариант и е разпратен по имейлите на членовете на комисиите. Там може много ясно да се види кои параграфи се променят, как се променят и така нататък, но понеже вчера министърът на отбраната по време на Комисията помоли да не споменаваме конкретни цифри, защото те са някакъв вид търговска тайна, няма да се спирам на тях, но те са разпратени в Народното събрание и всеки един може да се запознае. Моля Ви да не спекулирате с това. Колкото до самия проект на договор, който в момента ни е предоставен. Как се стигна до него? Той е преговарян в рамките на това правителство – той не е преговарян по време на служебните правителства, а по параметрите по него са преговаряли. И те, между другото, са подкрепени единодушно от Министерския съвет. Искам да Ви запозная с протокол от от 27 май тази година, с който е приет Проект на решение за одобряване на Проект на международен договор за изменение и допълнение № 1 към писмото за оферта и така нататък, тоест даването на възможност на министъра да подпише този договор, който впоследствие месец по късно е приет от Министерския съвет и внесен за ратификация. По него за разлика от предната точка, която е много интересна, предната точка са дебатите по Плана за приемане на еврото, в който има ожесточен дебат. Видно от стенограмата, има министри, които са гласували против, има един министър, който е гласувал въздържал се. По точката за този договор няма нито един министър, който да е казал нещо против, тоест госпожа Нинова и министрите от БСП са го подкрепили.

в момента така е качено. Колкото до самия Проект на ратификация, който е внесен в момента в Народното събрание. Той също е приет от Министерския съвет и е съгласуван и гласуван лично от Корнелия Нинова с чл. 6 и с министрите на БСП. Казвам го това, защото аз не разбирам, уважаеми колеги, министрите на БСП в Министерския съвет подкрепят дадена ратификация и даден законопроект, а пък народните представители на БСП са в обратната позиция? Поне бъдете идентични в позициите си. Няма да е никак зле поне да имате някаква последователност. Самият договор не предвижда някакви големи драматични промени. Основните неща, които са в него, са промени в актуализиране на някои от софтуерите с по-съвременни, защото – да, от 2019-а до 2022 г. са минали три години почти и има някои по-съвременни технологии. Логично американската държава ни казва: ако искате да си купите по-съвременните технологии, може да ги осъвременим и да си вземете нещо, което е по-ново и по-качествено. От Вас, от цялата зала зависи дали ще решим за българските пилоти, за българските ВВС да купим нещо по-качествено и по-съвременно или не. Или да си купим старото, което е минало още от 2019 г., одобрено по договор – това е разликата. Тоест дали ще се приеме, или няма да се приеме тази ратификация. Ако не се приеме, ще останат старите параметри по договора от 2019 г., без актуализация на софтуерите основно и на шлемовете на пилотите. Ако искате да има по-стара технология, гласувайте против. Ако искате да има по-нова технология, гласувайте за. Нещата са много прости не са толкова сложни, колкото се опитвате да ги представите. По-голямата новина в случая е, че вчера министърът на отбраната съобщи, че в Министерството е получено вече предложението за новите F-16 и за нов проект на такъв договор. Сега, поне според мен е безотговорно това нещо, понеже видях някъде някакво подобно изказване, че ще бъде оставено за следващо правителство да го разглежда, окомплектува или приема, особено при положение че има срок на валидност до 1 ноември. Ако отиваме към нови избори, това означава, че това правителство бяга от отговорност да си свърши работата, оставя на служебно правителство или евентуално на бъдещ парламент да му бере преговорите. А ако, не дай си боже, направите правителство с мандат на БСП, аз искрено ще се забавлявам и ще гледам тук как правителство с мандат на БСП приема подобно предложение да, може би в неприсъствено заседание, защото червените линии стават малко като в ансамбъл по фигурна гимнастика – как правителство на БСП ще приеме и одобри подобен законопроект. Да, вече с разсрочено плащане, защото това вече е възможно благодарение на работата, която е свършена 2019 г. Но основното нещо в момента е да приемем тази ратификация. Между другото, господин Председател, аз ще направя предложение между двете четения и ще предложа срокът за предложения да бъде три дни, да бъде три дни, защото наистина чл. 6 трябва да отпадне, така както е внесен от Министерския съвет. Явно Министерският съвет не познава Конституцията, но като знаем кой е министър председател, не се учудвам на това. Така че ще имам предложение между четенията, а вече оттук нататък отговорността е на това правителство какво ще направи с новия договор, защото, както знаем и както беше казано и от уважаемия господин Славов, докато нямаме 16 изтребителя, нямаме пълни способности, няма как да говорим за качествено изпълнение на мисиите. И да, присвояването на способности по която и да е бойна платформа не става за един ден, а става за години – обучение, тренировки и така нататък. Забавянето в тях съответно се отразява. Но на Проект, който по принцип усвояването му е години, да се говори, че една година забавяне е критична, а и може би нямаше да е критична, ако нямаше война, но за съжаление, господин Путин започна война в Украйна и положението в света е съвсем различно от това, което беше дори и миналата година. За огромно съжаление, се намираме в съвсем различна геостратегическа и в момента трябва да се съобразим с нея и да решим какво искаме. Колкото до това дали други страни купуват и Доколкото знам, Турция преди две седмици някъде поднови искането си за закупуване на F-16, което в момента се обсъжда в Конгреса на Съединените щати. щати. Според някои професори Турция е страна от третия свят, според мен е доста развита икономика и е наш съюзник в НАТО. Така че трябва да подкрепим въпросния Проект на ратификация и оттук нататък да се гледа напред какво ще се случи с новия проект. Но новият проект в цялостната концепция за развитие на въоръжените сили, включително и с Проекта на 3D радарите, защото без него и без срочното му приемане и задействане няма да има голям смисъл въобще от новите самолети, защото нови самолети със стари радари няма как да работят. Благодаря.

Съгласието е, че сме добър партньор и това няма как да го отрека, като сме партньор, който си плаща и не очаква да получи нищо. И си плащаме всяка година ратификация, актуализация и каквото ни предложат благодарение на договора, който го сключихте Вие. Това не мога да го отрека. Такива партньори сигурно търсят всички. Ама те на тези партньори им викат балъци. На народен език им викат балъци, където си плащат по два, по три, по пет пъти, без да идва нищо! Явно до тази ситуация ни доведохте. И сега сериозно. Несъгласието. Господин Гаджев, когато заставате на тази трибуна Вие сте сериозен човек, заместник председател на Комисията по отбрана, дългогодишен депутат, когато цитирате как се гласували министри, ето аз сега заставам и най-отговорно Ви казвам: и четиримата министри на БСП са гласували против и недейте да, няма да използвам думата лъжете, защото се налага наказание вече за тази дума, ако се използва, но фактологическа и всякаква каквато искате неточност казахте от тази трибуна. Четиримата министри, повтарям най-отговорно, ето го и господин Зарков е тук, не са подкрепили и са гласували против тази ратификация. И колкото и пъти да го кажете от тази трибуна, то няма как да стане истина и моля наистина да се извините. За всичко друго може да интерпретирате колкото искате, но фактите не ги променяйте. Благодаря Ви.

колеги, уважаеми господин Гаджев! Аз по-скоро в продължение на това, което господин Свиленски каза. Вие убеден ли сте, че това решение е взето на редовно заседание? Може да е на закрито заседание, в което да не е било взето изобщо решение, защото така се случи с изгонването на руските дипломати, спирането на договорите с „Газпром“ и всички останали неща, в които министрите на БСП все бяха против, а накрая все се оказваше, че било някъде, където не се е взело никакво решение. Така че проверете си информацията и може да се окаже, че пак нещо по тъча е минало това решение. Благодаря, господин Биков. Госпожа Ангова за трета реплика. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Гаджев, аз разбирам защо не искате да гледате назад, а искате да се гледа напред. Последното Ви изречение беше: „Нека да гледаме напред и какво ще се случи в бъдещето с новите договори.“ Но нека да помислим всъщност защо не сме могли да договорим разсрочено плащане и защо е трябвало да платим авансово. Защото какво сте правили преди 2019 г.? Спали ли сте? Или Ви е било много удобно тогава, когато тръгва да пада надолу ГЕРБ и се срива, нали, да се сключи такава сделка. Така Благодаря, госпожо Ангова. Заповядайте за дуплика, господин Гаджев. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа репликиращи. По първите две реплики. Предполагам е било присъствено, защото аз гледам стенограмата, която е качена на сайта на Министерския съвет в системата за правна информация. На предната точка пише: „за 10 гласа еди-кои си, против – Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Иван Иванов, Проданов, Генчовска, Караджов, въздържал се – Радостин Василев.“ Следваща точка – няма. Няма дебат, няма нищо. Така е в стенограмата. Ако нещо имате проблем със стенограмата, значи Министерският съвет лъже. Така е стенограмата, така както е качена. Навсякъде, където има някъде някой, който е изразил друго мнение или е гласувал някак си по различен начин, в стенограмата го пише. Сега в стенограмата тук не пише нищо такова. Ако имате проблем, моля, обърнете се в Министерския съвет да си оправят стенограмите, защото това засега все още е в официален документ. Колкото по забавната трета реплика – къде сме спали и така нататък. Отношението ми за гледката в бъдещето е поради простата причина, че така е прието от Народното събрание преди години, и така, между другото, е подготвено още от екипа, който командирът на ВВС – Румен Радев, подготви. Докато не се направят 8+8, проектът не е завършен – така е решението на Народното събрание. Защо са платени авансово? Съжалявам, но ще трябва да се запознаете и с американското законодателство. В американското законодателство пише, че България, като не е закупувала преди това големи оръжейни комплекси, между другото, министърът на Комисия спомена, че имаме много закупени, но не с национален ресурс, които са били. За първи път с национален ресурс през 2019 г. се закупуват въоръжения от Съединените щати, и тогава се отбелязва в едно досие, което се води в комисията, която отговаря за продажбите на оръжие в чужбина. Между другото, това минава през разрешение на Конгреса на Съединените щати, което ние сме получили, и на базата на това разрешение ние сме придобили първите осем. Може би трябваше да кажете и защо на хартия? Ами поради простата причина, че никой не държи бойни платформи готови на склад, независимо дали са самолети, кораби, бронетранспортьори, танкове и т.н. Те се произвеждат, след като се сключи договор. Логично е и заради това е забавянето. Впрочем, дори и сега да се сключи нов договор, също няма да ги има, защото тепърва ще се произведат. Такава е логиката на производствения процес със стоките, свързани с отбраната. Дали е било правилно в продължение на години министър Ненчев от „Реформаторския блок“ да не купува? Не знам. Всичките Всичките сделки, които са били, са били по програмата FMS и FMF. Между другото, те са два фонда на Съединените щати, с които сме работили, и има много подробна справка, между другото, как е ставало. Така че – не, не сме спали! Просто в случая за първи път купуваме голяма сделка за въоръжение. Да, голяма е – 8 самолета със способности и с въоръжение не е малка сделка. Та затова е направено така и точно затова в момента следващите правителства ще се ползват с много по-добри условия,

от една рутинна ратификация да не я превръщаме в геополитически въпрос, което на практика ѝ придава много по-голямо значение от реалното такова. Защото днес ние реално не ратифицираме нови договори. Днес ние променяме линии и срокове в старите такива. Имаме уверение от експертите на Министерството на отбраната, че това не се отразява на общата финансова сметка, както и на способностите на самолета и въоръжението, като даже, пак според експертите, надгражда последните такива. Това е добрата новина. Лошата обаче е, че договорът или по-точно договорите, подписани от правителството на Борисов, не са добри и в тях не са защитени българските национални интереси, на първо място, и то по една много проста причина, която всички в тази зала много добре знаем. Българската държава, уважаеми колеги, не беше и не е в състояние да плаща накуп толкова огромни суми, без това да се отразява, разбира се, негативно на бюджета или на други сфери на обществения живот, които са също толкова недобре и недостатъчно финансирани и дофинансирани през годините. И този факт няма нищо общо с нашата съюзническа лоялност, с нашата геополитическа ориентация и така нататък, каквито тук квалификации се чуха. Това не са мои умозаключения. Точно преди шест години на заседание на Комисията по отбрана аз се обзаложих с тогавашния военен министър Ненчев, че пари за нови самолети в държавата няма или поне няма излишни, и в тази зала мисля, че само един колега има тогава, който присъстваше на това заседание. Сигурно ще си спомни, че намесихме и Гогол, и Горки, че и Стайнбек, ако се не лъжа.

до 2022 г. „Това можем да преглътнем“ – знаете ли на кого са тези думи? На тогавашния финансов министър Владислав Горанов, казани на заседание на Бюджетната комисия същия ден. ден. Уверявам Ви, че на никой и през ума не му минаваше тогава, че сме способни да платим толкова пари накуп. И точно това направи кабинетът Борисов след три години и само за самолети. Същата тази сума само за самолети и още близо милиард за кораби, немалка част от тях вече платени. Просто истината е, че предишното управление всячески се опитваше да си откупи още малко време. И да, проблемът е в онези договори. Днешната ратификация е неизбежна и тя е вследствие на лошо разписани и договорени клаузи в старите договори.

последователен ход на несъгласие с цялостния характер на тази сделка още в първоначалния ѝ вид. Аз обаче подкрепих Законопроекта в Комисията и ще го направя и днес в залата в знак на уважение към усилията на това политическо ръководство на Министерството на отбраната да оправя чужди грешки, за които ние като парламентарна група

Ще го направя и защото имам дълбокото и осмислено разбиране от нуждата за спешни решения за спасяването на българската военновъздушна авиация.Тя вече не може да си позволи да губи и ден в политически боричкания и празнословия от тази трибуна. Искам още веднъж да подчертая – аз не отричам по никакъв начин качествата на закупената платформа. Това е един отличен самолет. Нямам претенции към способностите и към въоръжението, те са в рамките на заложените и приетите от Народното събрание параметри. Приемам и аргументите на нашите съюзници за полученото забавяне с оглед форсмажорната ковид криза и произтичащите от това нарушени линии на доставки. Не мога да приема две неща обаче – начина на плащане и практическото стопиране поради тази причина на третия инвестиционен проект – бойната машина на сухопътните сили, които са гръбнакът на всяка една съвременна армия. Ето тази политическа отговорност трябва да бъде поета и да се каже ясно: няма пари за бойни машини, защото платихме едни самолети накуп. Направихме го, без някой да го е искал от нас. Или, хайде да кажем така, без да сме положили достатъчно усилия да не е по този начин.

и той трябва да отпадне между двете четения, за което аз мисля, че няма нужда тук да се късат ризи от трибуната – ние имахме консенсус, разбрахме се в Комисията по отбрана и това ще се случи между двете четения. заключение, за съжаление, колеги, това няма да бъде последната ратификация по тези договори. Всяка промяна на линиите по тях вследствие на забавяне, смяна на доставчици, инфлационни процеси и прочее ще изисква нови и нови такива. Така са направени първоначалните договори и сега трябва да се съобразяваме с тях. Това обаче изисква и работещ парламент, и аз с тази констатация давам още един аргумент за нуждата от такъв. Благодаря

Нека да направим първо реплики и дуплики и тогава личното обяснение, господин Ганев. Господин Гаджев, Вие? За реплика – заповядайте. Уважаеми господин Председател, господин Министър, дами и господа народни представители! Господин Зафиров, аз понеже не разбрах Гаджев или Ганев, затова взимам реплика. Така че да – предположих, че имате предвид господин Ганев. Няколко неща. Сега, Вие казвате, че защитавате националния интерес и през годините дългия дебат по придобиването на нов тип боен самолет. Аз си спомням как преди години пък бяхте против придобиването на каквито и да е употребявани машини, тоест искахте да са нови. После пък бяхте против придобиването на нови F-16. на мен ми е любопитно каква е Вашата позиция като експерт или на БСП – какво точно трябваше да направим, за да се реши проблемът с нов боен изтребител? Окей, не са употребявани, не са F-16. Какво искате Вие да се случи? Защото така и не разбрахме за тези години вече, повечето се цитират от 2014 г., 2015 г. и така нататък, какво точно иска БСП? След като не искаше употребявани, не иска нови, какви иска – да запазим сегашните, да ги модернизираме, да купим друг тип нови самолети ли? Кажете ни да знаем и ние каква точно е позицията на БСП, защото е важно да се знае. Второ, трябва да се каже – да, казвате – няма пари за бойни машини. Да, факт е, няма пари, защото Министерският съвет на актуализацията на бюджета, която гледахме преди няма и месец, отне парите за бойни машини. Ако си спомняте чл. 5, имаше заложени 100 милиона за бойни машини, които Министерският съвет предложи да отпаднат. Защо? Защото повече от година и половина темата „нови бойни машини на пехотата“ е ну-ле-ва. Нищо не се случва от май месец 2021 г. А нещата много се промениха оттогава, включително и ценово. Инфлацията няма какво да я коментирам, тя е пределно ясна за всеки гражданин, вижда я по джоба си, но тази инфлация е и в цените на доставки на материали за бойни машини. Година и половина изгубено време няма как да се навакса лесно. И да, тук вече е въпросът: къде е това правителство, от което Вие сте част? Какво свърши за тези седем месеца, откакто е на власт, по проекта за нова бойна машина – актуализации, нов проект, нова финансова рамка, нови идеи – къде са?! Или сме още на етап анализ?! Това за бойната машина. Колкото до всичко останало, не забравяйте, че Вие сте част от това правителство вече седем месеца, и то солидно управляваща партия е БСП. В тази връзка, ако искате да подобрите Договора – какво правихте? Можехте да предложите, както в момента подобряваме Договора, така можехте да предложите и в условията на Договора актуализация – явно не сте.

Гаджев, няма промяна в нашата позиция. Винаги сме били за паралелно изпълнение на всички инвестиционни проекти с разпределение на средствата и за трите, така че да няма фаворизиране на определен вид въоръжени сили и нещата да вървят паралелно. Това сме го защитавали преди 10 години, преди шест години, защитаваме го и сега. Това е нашата позиция. Ако ме питате за позиция преди шест години, когато казвахме, че трябва да се използва 100% оставащият капацитет на сега съществуващите самолети, няма промяна и там. Оттогава минаха шест години – 2029 г. наближава. Пълното изчерпване на тоя капацитет – загубено време, така че това е краткият отговор. Вие, вместо наистина да излезете и да кажете човешки: колеги, може би сбъркахме, че дадохме толкова много пари, с които можеха да бъдат решени редица други проблеми, пак в Българската армия, оставете ги другите сектори – да не отварям тук темата, защото темата „Национална сигурност“ е многообхватна. Тя не засяга само самолетите. Вие сега пак се опитвате да търсите проблеми там, където ги няма. Напротив, винаги сме били отговорни по тези въпроси. Това е моят отговор към Вас.

казахте неща, които аз Ви споменах, още когато направих реплика на господин Гечев. Вие говорите и действате едно в Комисията, тук в залата говорите друго. По отношение на това, което казахте за нас от ВЪЗРАЖДАНЕ, ще Ви кажа нещо, което Вие не знаете и не помните, но когато това нещо беше поставено на дневен ред в съответния парламент, ние правихме протест пред Министерството на отбраната. Вие къде бяхте? Когато дойде в залата това безумие, ние бяхме отпред и отново протестирахме – ние от ВЪЗРАЖДАНЕ. Да кажем това, което беше – Вие тогава бяхте само на реплики и на приказки тук против. Сега се вижда колко сте против, защото в този парламент месеца – нещо да направихте по темата? Не! Напротив – ставате тук и казвате, че сте за – точно Вие. Казвате, че сте за! Нещо повече отново ние от ВЪЗРАЖДАНЕ преди няколко седмици пуснахме сигнал до главния прокурор именно за тази сделка, която Вие съвсем услужливо мълчите и прикривате като управляващи в момента. Отново нищо не казвате, защото Вие много добре знаете какъв е процесът за тази сделка, защото процесът беше стигнал почти до подписване на договор за производство и в България на Gripen.

още една година управление. Да, Вие тук си късахте ризите, условно казано, от тази трибуна, след което обаче дойдохте да управлявате. Нещо да направихте по темата? Нищо! Абсолютно нищо!

Пак казвам – трябва да гледаме делата, а не думите. При Вас са само думи. Някои хора от Вашата група най-вероятно ще приложат с дела против това нещо, което Вие ще подкрепите на думи. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Ганев. Станислав Анастасов има думата – заповядайте.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

Да, сред нас имаме хора, които са експерти, финансисти, военни, някои от тях преподават – моите уважения. Хубаво беше да се придържаме към това, защото с всяко излизане от темата даваме възможност да се правят грешни интерпретации. Аз се опасявам, че ако някой днес е гледал предаването на заседанието, ще остане с грешното впечатление, че българският парламент – не знам дали е грешно всъщност, че българският парламент е разколебан по отношение на евро-атлантическата си ориентация, защото за това става дума в момента. Ние какъв политически сигнал пращаме, защото ние сме политици в тази зала. Никой тук не е някакъв във военното командване, има си и министър на отбраната като политическо лице, което да говори за тези неща. Ние като политици трябваше абсолютно недвусмислен сигнал да отпратим. Докато ВЪЗРАЖДАНЕ си изпратиха техния недвусмислен политически сигнал, ми се струва, че някои от управляващите изпратиха доста двусмислени сигнали какво възнамеряват да правят, защо възнамеряват да правят и каква е тяхната ориентация. Колеги, говоря съвсем сериозно и с притеснение, и особено като става дума, че това го правим в ситуация, в която има война в региона и всеки гледа да се въоръжава по всякакъв възможен начин от двете страни, ние в момента водим тук един разколебан дебат къде сме, какви сме и какво правим. Иначе разбрахме много работи, разбрахме, че не познаваме американското законодателство, разбрахме, че не сме сигурни в залата дали става дума за договор правителство с правителство, government to government, именно за това става дума, което ни лишава от необходимостта да правим технически дебати. обаче е – аз се чудя на председателя господин Иванов, защо въобще е позволил в тази ситуация, като има тази картинка, тази точка да се включва в дневния ред? Да, тя трябва да се гласува По най-бързия начин, господин Министър, аз Ви призовавам и за втората ескадрила да приключите преговорите и да ги внесете в това Народно събрание, защото, надявам се, че тук все още има евро-атлантическо мнозинство, което може да ги гласува, но примерно в ситуация, в която се сглобява правителство, и тук гледам към господин Иванов, ние разбрахме, че мандатоносителят има някакви съображения, и то немалко. Още по-лошото – разбрахме, че ще гласува против.

това и ще изпратят недвусмислен политически сигнал навън къде сме ние и с какво се занимаваме. Аз наистина Ви се чудя. Аз на Ваше място нямаше да го внеса. Казвам го най-прагматично, въпреки че аз съм от ДПС и естествено, че щяхме да го внесем, за да върви по най-бързия начин, но нямаше да допуснем такъв дебат да се случва в залата. Най-малкото, на Ваше място щях да го закрия, да си водим един технически дебат, за да не излизат тези недвусмислени послания. А иначе нашата позиция е ясна, ясно е и как ще гласуваме. Ясно е, че когато тече превъоръжаване, ще има доста промени по договорите, защото има и приоритети във въоръжаването, има и доста работи, които са оскъпени, има някои, които имат повече нужда от оръжия. Слава богу, ние имаме партньори от НАТО в региона, които могат да ни гарантират и защитата на въздушното пространство. Това обаче не означава, че ние пък нямаме ангажимент към колективната отбрана. И трябва наистина по-бързичко, дори не знам дали ще е 2037 г., но колкото по-бързо си поръчаме и следващата част, която ни е необходима за ескадрилата, по-бързичко ще дойде. Друго нещо, уважение към министъра, че е тук за дебата. Само че аз си спомням, сега не искам да правя сравнение с предишни министри и председатели, които много често отсъстваха, но за този дебат бяха тук в залата. Тук трябваше да има ясен сигнал и от премиера ние къде сме. Именно той трябваше да не допусне мнозинството, което стои зад него, да се разцепи и да праща сигнали, че се движи в много различни посоки. Ето това е притеснителното от днешния дебат. И затова ми се искаше да не влизаме в подробности, да не влизаме в технически детайли, защото най-накрая излезе, че благодарение на тях една от големите системни партии ще гласува против. Как обясняваме това на избирателите с общия мандат? Много ми е интересно.

След малко ще чуете още няколко аргумента от моите колеги. Но това, което днес тук ще произведем като политически сигнал, е, че евро-атлантическото мнозинство в това Народно събрание вследствие на това хубаво управление се свива, и то още преди да сме отишли на избори. Изводите оставям на Вас – който трябва, ще си ги направи, разбира се, но това наистина е един нехубав ден за България. Начинът, по който ще се случи тази ратификация, тя ще мине, аз съм убеден, тя трябва да мине, пак повтарям, но начинът, по който ще стане, ще ни остави един горчив вкус, че някои хора, които доста дълго време са имали ясна позиция, вече имат друга позиция. Благодаря Ви.

Тук ние говорим за ратификация на договор, обаче всъщност е много по-правилно да говорим за ратификация на диктат. Защото договорът е нещо, което облагодетелства и двете страни, а пък в конкретния случай този диктат облагодетелства само и единствено страната, която го налага на България. Но тези диктати не са от вчера. Като започнем от 1919 г. и подписването на Ньойския диктат, минем през 1947 г. – подписването на Парижкия диктат след Втората световна война, минем през 2004 г. и договора, с който България беше интегрирана в системите на НАТО. Между другото, в тази връзка искам да спомена няколко защото, когато говорим за всички тези факти, има и политическо, експертно говорене, сега искам да спомена няколко неща, които са от статистиката и които касаят състоянието на Българската армия преди и след НАТО, защото през 2004 г. влязохме в НАТО, 2014 г. има за последно публична статистика, която е излизала, достоверна, за това какво точно въоръжение има нашата армия. През 1989 г. България има 108 хил. души въоръжени сили, през 2004 г., годината, в която влизаме в НАТО, са 45 хиляди. Към 2014 г. са 26 хиляди. Сега няма да казвам колко са и другите данни също няма да ги казвам, защото защото не говори добре за нас. Танковете ни през 1989 г. са 2200, през 2004 г. са 560, през 2014 г., преди осем години, са 80. Бронираните ни машини са 4000 през 1989 г., през 2004 г. са 1230, през 2014 г. – 280. Тежките артилерийски системи – 1450 през 1989 г., 762 през 2004 г., през 2014 г. Бойните ни кораби са 120 през 1989 г., 62 през 2004 г., 6 през 2014 г. Бойните самолети, защото сега говорим за самолети, 1989 г. са 230 и тук има още 250, които са учебни и спомагателни, но само бойните са 230, през 2004 г. са 72 броя, през 2014 г. са 16 броя. Бойните вертолети са 43, включително щурмова хеликоптерна авиация, каквато имахме само ние тогава, през 2004 г. са 18 броя, през 2014 г. са 6 броя. Ракети „Земя-земя“ с малък обсег през 1989 г. – 24 пускови установки, сега нямаме нито една. Ракети „Земя-земя“ със среден обсег – 8 пускови установки през 1989 г., сега нямаме нито една. Между другото, ликвидирането на тактическите ракетни комплекси на България „Земя-земя“ с малък и среден обсег на действие беше едно от многото условия България да влезе в НАТО. Иначе казано, ние, за да влезем, се разоръжихме. Тук се говори за превъоръжаване. За какво превъоръжаване говорим? През 2014 г., когато България навърши 10 години в НАТО, бъдещият тогава президент Радев заедно с още генерали дойдоха тук на изслушване в парламента, за да говорят за трагичното състояние на българската авиация. Тогава бъдещият президент дори си подаде оставката, защото каза още тогава, че ние скоро няма да можем да изпълняваме основните си задължения по Конституция, които има Българската армия, а именно да пази териториалната цялост и суверенитета на страната. Тогава беше заявено, че ще се действа в посока превъоръжаване. Осем години по-късно нямаме нито един нов самолет. Беше стопирана сделката с Gripen-ите, подписа се този изключително позорен за България диктат за американските чертежи, които дори не сме ги виждали. Тук е много прав, между другото, господин Гечев, дори не сме ги виждали чертежите. Само самолети на картинка сме виждали в интернет. И реално погледнато, ситуацията сега е следната имаме една на практика разоръжена армия, и когато стане въпрос за национална сигурност, тук министри, включително и тук седящият, на въпрос, когато коментирахме положението на Българската армия и статута на американските военни в нашата държава, и факта, че за първи път Третата българска държава, откакто съществува, имаме чуждо военно присъствие, постоянно, с чужди бази, той и други подобни да казват: „Американските бази са гарант за националната сигурност на България“ нещо, което представлява пряка държавна измяна. От тази гледна точка ние няма как да подкрепим този диктат. Ще се борим изцяло срещу него. Между другото, тук се коментира, и в Комисията е казано, как ще се подкрепя удължаването на летателния ресурс на МиГ-29, ама няма да е в Русия. Един бивш министър и той така искаше да удължава в и в резултат на това сега е клиент на прокуратурата. Но това е най-малкото, което може да стане, защото едно е да те обвиняват за корупционна сделка, друго е да те обвиняват за съзнателен саботаж на системата за национална сигурност, какъвто представлява не само този диктат, но и абсолютно всички други решения, вземани в сферата на сигурността и на отбраната в България. Ето защо ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепим този диктат. Няма да го подкрепим не само сега, а имаше тук един коментар по отношение на това къде сме били, когато се е гласувало това решение, бяхме отвън пред парламента и протестирахме, господин Зафиров. И не само пред парламента, протестирахме и пред Министерството на отбраната, когато тогава беше един друг одиозен елемент от българската политическа фауна, даже няма да му казвам името, защото (председателят дава сигнал, че завършвам. Няма как да подкрепим този диктат и ще направим всичко възможно хората, които вземат решенията и които са тези основни защитници и носители на тази идея както от предишното управление на ГЕРБ и на така наречените Патриоти, така и сегашните, от новия ГЕРБ и всичко останало, свързано с него, да си понесат политическата и наказателната отговорност за тези престъпни действия и бездействия. Благодаря. (Частични ръкопляскания Не виждам. Следващото изказване – господин Ибрямов, имате думата. Преди господин Ибрямов или след това? Може би нека да мине господин Ибрямов? Или ако искате на финала, господин Заков. Госпожа Атанасова е записана също. Преди гласуването да Ви дам думата. Заповядайте, господин Ибрямов.

лично не съм очаквал, че наистина самият Закон за ратификация ще предизвика толкова силен дебат. По същество, както колегата за мое учудване, в интерес на истината, колегата Зафиров каза, това не е нов договор. Така е. Ние този договор сме го гласували в далечната 2019 г., когато сме оферирали самолети F-16 Block 70. с тази ратификация ние правим изменение, както бяха споменати от предишни изказвания, в боеприпасите, в ракетите, които ще получим, материалите и услугите, които ще получим по тази доставка, както и по многофункционалната система за разпределение на информация, или така наречената съвместна тактическа радиосистема и свързаната с нея поддръжка и оборудване. Това се прави, за пояснение, с цел подобряване на изпълнението на договора. И тук вече Министерството на отбраната прави тези предложения със съдържанието на самия подписан договор. Предполагам, министърът ще обясни в по-голяма подробност. Стана ясно, че самият подписан договор за изменение и допълнение № 1 не увеличава стойността на Договора от 2019 г. и не изисква допълнителни вноски към вече авансово заплатената от нас сума, от името на страната основни промени в Договора за изменение и допълнение може да се групират и са обяснени в няколко изведени тиренца: - актуализиране на конфигурацията на самолетите и тяхното оборудване; - коригиране в различна степен сроковете за осигуряване на съответните компоненти и продукти; промяна на някои от основните доставчици на отбранителните продукти и услуги поради технологични или пазарни промени. Добавени са допълнителни линии, които отразяват възникнали специфични изисквания на самата програма по доставка. И подписаният Международен договор за изменение и допълнение, много е важно това, което ще подчертая, не намалява и не стеснява заявените от българската страна изисквания за способности на оръжейната система F-16 Block 70. Смущаващото в самия законопроект беше чл. 6, доколкото трябваше да се създаде той – доколкото разбирам, той е оттеглен, или ще бъде оттеглен с цел оперативно и ефективно управление на средствата по сключените договори за придобиване на многоцелеви изтребители министърът да разполага и да бъде оправомощен да сключва допълнения и изменения без последваща ратификация. щяхме да нарушим вече Основния закон и най-вече демократичните принципи, залегнали в Конституцията. На този етап, колеги, суверенът на управлението все пак е Народното събрание, а Министерският съвет е негов инструмент. В условия и липса на Народно събрание, каквото скоро може би ще има, министърът може да вземе каквито си иска решения, и то напълно законно, като промени в параметрите на самия самолет, ако бяхме го позволили това нещо. Говоря за техническите параметри. Това, разбира се, не е отношение към самия министър, но важното е, че това нещо ще бъде оттеглено. Като цяло, тъй като се чуха много различни аргументи, да припомня, уважаеми госпожи и господа, близо две години беше подготвяна сделката по

се основаваше именно на тези принципи, които те бяха заложили при закупуването и сключването на този международен договор, и той се ратифицира в Народното събрание. Прави ми впечатление, че колеги от левицата днес се изказват в посока, че това не е бил добър сключен договор за страната. Същото изказване правеха и 2019 г., абсолютно същото, със същите аргументи, и то не толкова недоволни, че закупуваме нови бойни изтребители, а видите ли, цената не била добра. За съжаление, колегата, който се запозна, тъй като документите бяха с гриф, не е сред народните представители от БСП. Аз лично съм се запознавал с офертите, които държавата България тогава получи на база изпратени документи и искане на оферти. Самолетът F-16 Block 70, който държавата ще получи, е най добрият. Наистина е с най-добрите способности и с най-добра цена. сделката тогава за F-16 се оказва, че България си купува сигурност най-вече. Може би да нарека, че се циментират крехките връзки с водеща държава в НАТО, и това е САЩ. Най-вече, че противниците на самата сделка поставят под съмнение геополитическия избор на България. Това беше подчертано и от колегата Анастасов. В обобщение, като познаваме риториката на обичайните заподозрени и техните нови сподвижници, липсата на политически консенсус по сделката не е изненадваща по тази ратификация. Това, което буди всъщност тревога, е упорството на определени политически системни партии държава, в европейска държава, да говорят срещу бойни способности с цел България да стане наистина пълноправен член на Атлантическия пакт. От правна точка на коментарите за дебата и тезите, преди всичко геополитическата, а тя има по-голяма тежест от военнотехническите аспекти, уважаеми колеги, с невъоръжено око ние виждаме, че обезпечаването на сигурността на българското въздушно пространство няма как да бъде сравнявано с рутинна бизнес трансакция. САЩ е най-могъщата държава в НАТО, отбранителния съюз, на който България е член сравнително отскоро, от 2004 г. Чрез сделката страната ни си купува, както казах, сигурност, стабилност, пълноправно участие и ще повторя отново, циментирайки крехките си връзки с държавата – мотор на Пакта. Към момента ние сме сред най-свободните държави в кавички, разбира се, които не покриваме изцяло изискванията на Алианса за поне 2% от брутния вътрешен продукт. Като цяло „Движение за права и свободи“ ще подкрепи тази ратификация. Все пак, когато е необходимо евро-атлантически настроените политически партии да покажат лице, именно това става с гласуване по важните за България закони. Благодаря Ви.

настоящата декларация отново по повод Националния план за възстановяване и устойчивост, за да поставим на вниманието Ви проблема, че изпълнителната власт и управляващото мнозинство не изпълняват изискванията за подготовка и реализация на законодателните промени, свързани със започване на неговото изпълнение. Правим тази декларация и за да оправдаем обвиненията на премиера, вицепремиера и министъра на финансите, вицепремиера и министър на икономиката и министъра на иновациите и растежа, че парламентът ще носи отговорност, ако не се осъществят в срок необходимите законодателни промени и се забави изпълнението на Плана. Въпросните законодателни промени не се осъществяват не защото парламентът не иска да си свърши работата, а защото правителството, уважаеми колеги, не ги е подготвило и не ги е внесло в парламента.

В публичното пространство и ние, и хората чуваме само за КПКОНПИ и за съдебната власт. Нищо друго не е реално. Сега ще Ви кажа данните, които са актуални – данни от „Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България“ ИСУН 2020 г., за да се направи второто плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост към 31 декември 2022 г. България трябва да е изпълнила общо 66 етапа и цели, от които 20 са свързани пряко с промяна на законодателството. До момента са изпълнени, господин Гюров, само три етапа и цели, с които и приемането на един закон – ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта. Следва да се извършат още поне 19 законодателни промени. Сред тях е промяната в Закона за енергетиката в няколко различни направления. Първото касае промени, свързани с регламентиране на понятието енергийна бедност за целите на третирането на енергийно бедните домакинства при реализацията на мерките и проектите за повишаване на енергийната ефективност. Втората група промени касаят възможността за подобряване на енергийната ефективност и за въвеждане на проекти за енергия от възобновяеми източници по модела на дружествата за енергийни услуги ЕСКО. Третата група промени касаят реформата на пазарите на електрическа енергия, в това число търговията на едро, балансиращия пазар и търговията на дребно, като предвижда предвижда да продължи процесът на либерализиране на пазара на електрическа енергия, да продължи интеграцията на пазара на електроенергия, да се премахне ролята на НЕК като обществен доставчик и да се премахнат квотите за регулирания пазар. Аз тук не искам да коментирам от наша страна колко внимателни и прецизни, обективни, загрижени трябва да бъдем, когато се разглеждат тези законодателни промени, защото темата е много чувствителна, и на фона на качеството и стандарта на живот тук може не не да постигнем ефект, а да си причиним много сериозни щети с много сериозни последствия. Задавам въпроса къде са тези законодателни промени? Факт е, че не са внесени в парламента, но е необходимо поне да се представи информация на какъв етап е подготовката им. Ако парламентът се разпусне заради предсрочни избори, правителството ще си свърши ли работата и ще остави ли подготвени проекти на следващи управляващи? Ако пък продължи работата си настоящото правителство и парламент, да знаем на какъв етап от подготовката са, така че да бъдем коректни към хората и наистина в този труден момент да им се подаде ръка. Необходими са законодателни промени в Закона за енергетиката, както и в други закони, заради необходимостта от въвеждането на Национална законодателна рамка в подкрепа на бързото внедряване на съхранението на електроенергия. Тези проекти ги няма в парламента. Други сериозни законодателни промени отново касаят Закона за енергетиката, но заедно с това и изменението в Закона за водите и Закона за концесиите. Те са свързани с въвеждането на законодателство на регламентация за изграждането на нов вид електроцентрали, използването на геотермална енергия. Питахме къде са тези проекти – никой не ни отговори. Предвидено е да се направят две големи промени в Търговския закон. Първата касае изменение на процедурите по несъстоятелност и преструктуриране на търговските дружества. Втората касае въвеждането в българското законодателство на изцяло нова правна форма на търговско дружество. Министерският съвет прие промени в Търговския закон, но Проектът не е внесен в парламента. Голяма промяна е предвидено да бъде извършена и в областта на регистрите и в частност в Закона за кадастъра и имотния регистър. Също така се предвиждат

Предвидено е изменение на Закона за електронното управление по отношение на регистрите, свързани с осъществяване на правомощията на органите на изпълнителната и на съдебната власт. Законодателни промени трябва да има и за възлагане на нова услуга от общ интерес на „Български пощи“. Предвидени са и промени в Закона за биологичното разнообразие, Закона за правната помощ, ГПК, Закона за медиацията, Закона за управление на етажната собственост и Закона за обществените поръчки. Трябва да има законодателни промени в правната рамка, свързана със защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на законодателството, в това число и сигнали за нередности и корупция. Трябва да се извърши и промяна в Наказателния кодекс, свързана с престъпленията обида и клевета, за да се ограничи възможността за търсене на наказателна отговорност по частен ред във връзка с публикации на журналисти и лица, подаващи сигнали за нарушения. Трябва да се извърши реформа на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и да се подготви и приеме изцяло нов закон за това. Не на последно място трябва да се изготви и приеме изцяло нов Закон за личния фалит. Къде са всички тези закони? Към момента Министерският съвет е изготвил и пуснал за обществено обсъждане само един законопроект за ЗИД на Закона за обществените поръчки. Не Министерският съвет, а депутати от управляващото мнозинство внесоха законопроекти за изменение, свързани със Закона за кадастъра и имотния регистър. Регламентирането в Търговския закон на ново търговско дружество с нова правна форма е реформата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото

изцяло нов проект на Закона за противодействие на корупцията от 9 юни настоящата година. Този похват на управляващата коалиция обаче е спорен, защото лишава широката общественост от правото да вземе участие в общественото обсъждане на законопроектите, касаещи мерките от Плана за възстановяване и устойчивост. Не по-малък проблем е, че внесените от депутатите законопроекти са понякога и със спорно съдържание. Уважаеми колеги, това е фактологията, касаеща подготовката за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост. Видно от нея е несвършената работа на правителството и управляващото мнозинство, а не на парламента. Уважаеми господин Председател, това прави още по-наложително изслушване в парламента на премиера в оставка Кирил Петков и на министъра на финансите в оставка Асен Василев каквото искане ние от ДПС внесохме миналата година по надлежния ред във връзка с намаляването на средствата за България по Плана с над 1 млрд. лв. изразихме нашата загриженост от наша предходна декларация и след като знаем, че съседните ни страни – и Румъния, и Гърция, вече почти привършват първия транш от средствата, приведени при тях, България е единствената страна, уважаеми колеги и уважаеми съграждани, която досега не е получила нищо и нищо не е реализирано. А ние сме най-бедната страна по отношение на БВП и стандарт на живот. Така че всичко това е един голям императив пред всички нас и затова ние настояваме да се проведе това изслушване, да видим кое докъде е стигнало, да продължим ефективна работа, наистина този план да да изпълни целите, за които е създаден, и по предназначение средствата да влязат в България, така както е представен. Но не сме много оптимисти с оглед на това, че досега не бяхме чути. Уважаеми господин Председател, обръщам се към Вас

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, в началото само ще благодаря на господин Чакъров, че представи всички нужни законопроекти – по-малко са от 22, поне аз така ги преброих, които трябва да обсъди парламентът, ако някой от правителството ги напише и ги внесе. Съжалявам, че колегите не си записваха поне, но това е техен проблем. Жалко е, че се оказва проблем за държавата. По темата сега. Колеги, вече няколко часа обсъждаме въпрос, който считах, че е нужно хората с експертизата да се произнесат и той ще бъде решен в много по-кратък порядък. Защото, да, от 2019 г.

Изменението и Законопроектът, който ни е представен, разбира се, че ще получи подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ-СДС и това навярно няма да изненада никого. Аз обаче наблюдавам няколко неща в рамките на часовете обсъждане в пленарна зала. Първо, наблюдавам раздвоение на коалиционната личност. Мандатоносителят вече като че ли преосмисля посоката на България, включително геополитическата, включително и по тази сделка. Това бяха едни от първите изказвания. Второ, всички упражнения или обвинения върху името на партия ГЕРБ и на Бойко Борисов персонално, както и на генерал Константин Попов, считам, че са безсмислени. Да, това решение беше взето от нашето правителство. Това решение беше взето в рамките на Четиридесет и четвъртото народно събрание, където ГЕРБ и неговите коалиционни партньори имаха мнозинство, и ако се налагат занапред подобни решения, ние пак ще потвърдим значението на геополитическата ориентация на България за нашата парламентарна група и партия. Аз обаче, колеги, бих искала да припомня на някои от групите, част част от техните представители се дистанцират от мнението на парламентарната си група, а и на други, които се заявяват като видни евроатлантици, а в момента ги чухме да оспорват процеса на вземане на решението през 2019 г. с аргумент, че тогава ГЕРБ е искала да си откупи време. Абсурден аргумент! През 2019 г. ГЕРБ управлява в 4-годишен успешен мандат. Да, в 4-годишен успешен мандат. И не някой друг, а защото Конституцията повелява правителство да се гласува през 4 години и да има редовни парламентарни избори ГЕРБ е в опозиция в момента, но да припомня, че непосредствено след 4-годишния успешен мандат ГЕРБ отново беше първа политическа сила. В този смисъл аргументът „покупка на време“ категорично не е актуален и аз моля с това да не се спекулира. Искам да припомня датата 15 февруари 2022 г. Някои от колегите вероятно помнят, че тогава беше проведен Консултативен съвет за национална сигурност. Считам, че парламентарни групи и техните ръководства трябва да си дадат сметка какво от решенията на Консултативния съвет за национална сигурност, които взехме единодушно, няколко месеца след провеждането му са изпълнени. За да не съм голословна, ще кажа, че Консултативният съвет при президента реши: Изпълнителната власт да предложи, а законодателната да обсъди промени в нормативната уредба, позволяващи: ускоряване на процедурите, свързани с модернизацията на въоръжените сили и поддръжката на наличното въоръжение и техника, преодоляване на некомплекта от личен състав и издигане на престижа на военната професия. Изпълнителната власт да разработи приоритизирана ресурсно обезпечена и съответстваща на тенденциите в развитието на съвременните технологии инвестиционна план-програма

възможността за актуализиране на приетия през 2017 г. Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на Република България, така че крайната цел да бъде постигната през 2023 г. Само напомням, че ние сме 20 юли 2022 г. Министерският съвет да осигури финансови ресурси за поддръжка на съществуващото въоръжение и техника с приоритет недопускане загуба на способности за контрол на въздушното и морското пространство на Изпълнителната власт да предприеме действия за преодоляване на изоставането и ускоряване на придобиването на нова техника по вече сключени договори за модернизация на Военновъздушните и Военноморските сили, както и за стартиране на Проекта за модернизация на Сухопътните войски. Следващата точка също касае дейността на Министерския съвет – създаването на целеви инвестиционен фонд за модернизиране на въоръжените сили. Следващата точка също стъпки за включване на България като пълноправен член във Фонда на НАТО за иновации и пълноценно използване участието в акселератора на иновации на НАТО, неречен „Диана“. Защо Ви казвам всичко това? Защото, първо, да припомня на пленарната зала, че с консенсус Консултативният съвет за национална сигурност взе тези решения. Второ, да припомня, че нито едно от тези решения не ми се струва да е изпълнено. В този смисъл бих искала да кажа, че министър Заков няма никаква вина, защото Министерският съвет си има министър-председател, едно супер вице-, гига-, мега- премиерско място на Асен Василев, когото Ви чувам, че за втори път предлагате за пореден пореден министър-председател на новата Ви коалиция. Има си и вицепремиер – лидер на най-голямата и мандатоносител партия БСП в настоящата ситуация, и нищо от това, което е решено на Консултативния съвет на 15 февруари, не е факт. Някой ще поеме ли отговорност, уважаеми колеги Вие, Ръководителю на Комисията по отбрана, например за тези решения, които не са факт, и за неизпълнението на всички становища на Консултативния съвет за национална сигурност, който се оглавява от президента господин Румен Радев? Няма сигурно да получа отговор най-вероятно. Толкова Толкова много нови разделителни линии и днес в този дебат се поставиха и по още една ос: ние дали сме лоялен член на Алианса, изпълняваме ли си договорите, какви договори изпълняваме? Даже един от Вашите колеги – лидерът на Вашата парламентарна група, мандатоносителят Свиленски, каза, че няма такъв народ и народът ни е от балъци. Извинявам се, че го цитирам, но Вие пък, господин Председател, не реагирахте. Аз мисля, уважаеми колеги, че изобщо е странно много, много години, след като България е избрала своя път, отново да се води подобен дебат. Считам, че е редно сега Народното събрание да гласува тази ратификация, така че в срока до 15 август, както е записано записано в Договора за влизането в сила на подписания договор от Министерския съвет с вицепремиер госпожа Корнелия Нинова, да дадем възможност не само Договорът да бъде изпълнен, ами и България да потвърди своята евро-атлантическа ориентация. Благодаря Ви. Министър Заков, нашата парламентарна група ще Ви подкрепи.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

Ще започна с едно признание, че когато се прибера в Министерството на отбраната, няма да накажа юристите, които бяха предложили чл. 6 и § 1 като цяло, а ще ги поздравя за далновидността. Да, може би не съответства на Конституцията, не може би – не съответства, само че дебатът, който слушах до този момент, доказва защо юристите са били насочени именно към този текст. Предстоят много изменения на този договор. Словакия, която сключи договор шест месеца преди нас, вече направи четири изменения – нито едно от тях, между другото, не мина на ратификация през парламента повторно. Предстои сключване, надявам се, и на втори договор, за вторите осем F-16. В един момент ще имаме ситуация, в която ще имаме два договора, по които ще има изменения, защото те затова са дългосрочни договори ситуация, в която е възможно да изпаднем в днешната дискусия буквално всяка седмица, а всъщност се касае за почти технически изменения в този договор. Политическото решение е взето през 2019 г. от Четиридесет и четвъртото народно събрание. Днес ние не дебатираме дали този договор е необходим или не, Народното събрание се е произнесло по този въпрос през 2019 г. Между другото, се е произнесло и по необходимостта от вторите осем и решението ясно казва, че вторите осем също са необходими. В този смисъл аз призовавам при следващите подобни изменения дебатът да бъде съсредоточен в това какви точно са измененията, а не да се използват подобни ситуации за лансиране на политически тези на гърба на Българската армия, на гърба на способностите на Българската армия. Знаете, че моят професионален опит е преминал последните 20 години в дипломатическата служба и неслучайно дипломатическата служба често пъти е сравнявана със стожер на институционалността и устойчивостта във вземането на решения в областта на политиката за сигурност в България – не само в България, във всяка една нормална демократична държава, и всяко едно решение, свързано със сектор „Сигурност“, независимо дали касае Министерството на отбраната, или друга част от сектор „Сигурност“, е необходимо да има устойчивост, последователност и приемственост във вземаните решения.

Ставаше дума за устойчивостта на вземаните решения и в този смисъл отново ще кажа: ние днес не дебатираме дали едно решение е взето при било то правителство на ГЕРБ, било то правителство на БСП, на НДСВ, на тройна коалиция, четворна коалиция. Когато говорим за сигурност, за сигурността на България и българските граждани, сигурността няма политическа окраска. отношение на някои от детайлите, които бяха споменати в дискусията, ще си позволя да взема отношение, тъй като бяха казани някои манипулативни тези, бих казал някои хибридни тези. И основната теза, която се гради от години, е, че фактически това е договор за чертежи. Ами когато отидете да си купите най обикновен автомобил от дилър, ще почакате, в момента дори – особено в момента, над една година, особено ако става дума за високотехнологичен автомобил, може би година и половина – две, а тука става дума за изтребителна техника. за нова, за новопроизведена техника в областта на отбраната, който да бъде сключван с налично налично подобно оборудване. Само ще припомня, че Договорът за многофункционалните патрулни кораби, който между другото е пример за правилно сключване на договор и правилно проектно планиране, също е сключен за кораби, които не са произведени – те се произвеждат в момента. Между другото, дори за корабите фабриката, която в момента ги произвежда, тя съществуваше, но технологичната линия не съществуваше и тя беше доставена от германския производител тепърва след сключване на договора, сглобена в българската фабрика и едва тогава започна производството. Първият кораб ще бъде готов след две години, само че аз не чух да има някакви критики по този договор и няма за какво. Защо взимаме това решение? взимаме го, защото Българската армия е време да премине в XXI век – на едно друго технологично равнище, и този договор ще издърпа след себе си всички останали договори на същото технологично равнище, а то е най-високото. По отношение на ВВС и на F-16 Block 70. Не говорим за пето поколение самолет, който е последната дума на техниката, но говорим за самолет от четвърто поколение, което е над останалите четвърто поколение, тъй като част от неговите системи са дериват от F-35 например. Къде са парите на българските данъкоплатци? Ами парите са в доверителна сметка във Федералния резерв и ние знаем къде са. Господин Гечев в Комисията по бюджет дори каза, че има прозрачност в тази информация, че всеки български гражданин може да се осведоми къде са парите в момента, какво се харчи от тях, в кой момент. Ние ще получим лихви от тези пари. Не мисля, че същото важи за парите на българските граждани в други исторически моменти от нашата история – те са загубени и не знаем къде са, всъщност знаем, но може би не е удобно да признаем къде са. По отношение на компенсациите, тъй като имаше конкретен въпрос, ще отговоря. Наясно съм с изказването, което направи моят предшественик министър Стефан Янев, че ще бъдат търсени компенсации, доколкото знам, тъй като съм чел паметна бележка. Този въпрос е бил поставен на американската страна. Само че, уважаеми дами и господа народни представители, в договорите правителство – правителство, който е първият подобен договор, който ние сключваме за българските въоръжени сили, няма как да има текста за компенсации, защото не може правителство да иска от правителство компенсации, няма такава схема в света. Компенсации могат да се търсят при договор правителство – компания – частна, държавна, няма значение. Има обаче други форми, по които които можем да бъдем овъзмездени за това забавяне и ние ще бъдем. Фирмата „Локхийд Мартин“ има тези лостове, американската администрация има също тези лостове. И по втория договор Вие ще видите, че има отново конкретна помощ, която ние ще получим с одобрението на Конгреса, както, между другото, има такава помощ, одобрена и по първия договор, както и допълнителни средства за закупуване на трикоординатен радар за българските въоръжени сили – пари, които няма да излязат от българския данъкоплатец. Ако не се приеме тази ратификация, какво ще стане? Тук ще си позволя да поправя господин Гаджев или по-скоро да го допълня. Не просто ще оставим старите модификации от 2019 г. – очевидно са минали три години, в един такъв високотехнологичен продукт няма как да няма изменение в софтуер, в хардуер, би било странно, ако няма, аз бих се притеснил от това, честно казано. Проблемът е, че ако не приемем тази ратификация, няма да има самолет. Това са нормални практики за дългосрочен договор и ако те не се случват, самолетът няма как да продължи да бъде произвеждан на тази поточна линия, за която са заложени вече новият софтуер, новият хардуер.

По отношение на модернизацията на въоръжените сили. Нека да си дадем ясна сметка, че за последната една година и малко се смениха трима министри в Министерството на отбраната – един служебен и двама редовни, това вероятно предстои да се случи и в бъдеще. И тук Народното събрание, включително и бъдещите народни събрания, бъдещите парламенти, бъдещите народни представители ще носят отговорността за приемствеността в превъоръжаването на Българската армия, разбира се, и следващите правителства. Само че България е парламентарна република все още. Госпожо Атанасова, Вие изброихте много важни решения от Консултативния съвет за национална сигурност от 15 февруари тази година – изключително важни решения. Някои са изпълнени, други са пред влизане в Министерския съвет, за трети трябва много повече време, трябва и действащ парламент в бъдеще. Това, което ние направихме последните четири месеца – почти пет, в Министерството на отбраната, беше да работим точно по тези решения и ние ще оставим на следващия кабинет такова наследство, че да може да продължи да ги изпълнява и да ги придвижва напред. Те са изключително важни за Българската армия, но също така за сигурността на нашите граждани. И в заключение, позволете ми да обърна внимание на някои от елементите, споменати от народния представител Костадин Костадинов. Господин Костадинов, аз също съм служил в Българската армия преди НАТО, предполагам, че и Вие, разбира се, и бих Ви задал въпроса: бяхте ли доволен. Как Ви се стори храната, как Ви се стори базата, в която служихте? Честно казано, на мен не ми хареса особено. Заплащаха ли Ви, даваха ли Ви заплата? (Шум и

преди влизането в НАТО, колко сме отделяли след влизането в НАТО и колко отделяме сега, защото това са три периода. И когато сме отделяли за набор на армия един огромен процент, за чия сметка е било това? За сметка на кои други системи в обществото? Нека да направим този анализ и тогава да говорим за цифри преди и след. Бих искал тук да използвам възможността да поздравя господин Дренчев, че признава важността за членството на България в НАТО. Очевидно нямаме различия по геополитическата ориентация в българския парламент и може би това е добрата новина от днес. И аз съм сигурен, че на тази база ние можем да взимаме най важните решения за превъоръжаването на Българската армия, включително и това, което трябва да вземем днес, тези, които трябва да взимаме тепърва,

Уважаеми колеги, моля да заемете местата си – възобновявам заседанието.

Колеги, моля за тишина в залата и да заемете местата си

Благодаря Ви, господин Гаджев. Има ли обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение от господин Христо Гаджев. Гласували

може да се каже, цялото население от много аспекти както по отношение на бизнеса, така и по отношение на бита на хората в много широк аспект. Получаваме стотици запитвания всеки ден, които касаят най-вече възможността на държавата да реагира адекватно на всичко, което се случва, и в най-голяма степен до възможността на здравните власти да взимат експертни, а не политически решения. съглася в голяма степен с професор Мира Кожухарова, с нейния коментар от днес по отношение на възникналия въпрос до каква степен решенията, които ще се вземат по отношение на справянето, нека нека да кажем, с тази нова вълна, тепърва ще коментираме може би днес до каква степен това трябва да бъде прието като вълна, до каква степен е рискът за населението, до каква степен Правилникът за прилагането на тези мерки е адекватен на ситуацията и това, което касае обществото, е да има някаква предвидимост за близко бъдеще, която да определи в много голяма степен начина на живот на хората. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН имате думата за Вашето изложение. Колеги, моля Ви да запазим тишина в залата все пак. Ако желаете да си говорите на групи, моля да го правите извън залата. Заповядайте, госпожо Сербезова.

организация за пета поредна седмица в света се отчита нарастване на броя на новозаразените лица със SARS-CoV-2. Наблюдава се началото на поредна вълна от COVID- 19, като за последната отчетна седмица, която е между 4 до 10 юли 2022 г., в световен мащаб са докладвани 5,7 милиона случаи на коронавирусната инфекция. Изчислено в относителна стойност, това представлява ръст от 6% спрямо предходната седмица. От изследваните през периода 10 юни – 10 юли 2022 г., вече от световния мащаб се прехвърляме в страната, 159 848 проби е установено, че вариантът на безпокойство, така нареченият вариант на безпокойство, омикрон продължава да доминира. Подвариантите БА2 и БА2.12.1 показват спад в своето разпространение за разлика от БА 4 и БА 5, които увеличават своя дял. По последните данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията през последните три-четири седмици на територията на Европейския съюз се отчита ръст в броя на новите случаи на COVID-19. Към края на 27-ата седмица, това е седмицата, която цитирах преди малко, 4 – 10 юли 2022 г., относителният дял на случаите на COVID-19 при лица над 65 години е нараснал в 23 от 27 държави – членки на Европейския съюз и на европейското икономическо пространство. Това спрямо предходната седмица е ръст от 23%.

Увеличаването на броя на заразените лица над 65 години е наблюдавано за пет последователни седмици в девет държави, за шест седмици в две държави. Увеличената честота на случаи при възрастни хора е довела и до нарастване на случаите с по-тежко протичане на коронавирусната инфекция при тях, което, разбира се, не буди учудване, тъй като това обикновено са хора, които имат много придружаващи заболявания. По отношение на докладваните смъртни случаи от COVID-19 няма отчетена възходяща тенденция в Европейския съюз. В България към вчерашна дата – 19 юли 2022 г., четиринадесет- дневната заболеваемост от COVID-19 в страната е 188,95 потвърдени случая на 100 хиляди души население. От 24 юни 2022 г. в страната отново наблюдаваме нарастване на броя на потвърдените случаи, като изчисленият ръст в броя на новозаразените лица за последния 14-дневен период към момента е 127%. Седмичната положителност на извършените изследвания е 21,34% и нараства, като последно в страната подобен дял, но тук не говорим за абсолютни стойности, а за относителни стойности – има голяма разлика, но подобен дял в относителни стойности е наблюдаван през месец февруари, нараства положителността на проведените изследвания и броят на проведените изследвания на седмична база на 100 хиляди души население. Отново, разбира се, има голяма разлика, както и при предишната вълна от COVID-19, между заболеваемостта в отделните области. Тя варира в широки граници – на територията на страната 14 дневната заболеваемост варира от 64,7 случая на 100 хиляди души население в област Велико Търново например до 299,8 случая на 100 хиляди души население в град София. В три области стойността на показателя е над този, среден за страната. Това са Бургас, Варна и София-град. Засегнати са всички възрастови групи, но отново, както при предишната вълна, най-висока е 14-дневната заболеваемост отчасти поради причините, които посочих преди малко, на лицата на 70, 79 и над 80 години, следвани от лицата, които са в порядъка 60 – 69 години. Нараства броят на хоспитализираните лица логично. Към 19 юли 2022 г., тоест с вчерашна дата, 740 лица са приети в лечебни заведения за болнична помощ – 37 от тях са настанени в структури за интензивно лечение. Тук е много важно, тъй като Ви засипах с числа, но няма как да бъде иначе, все пак и за хората, които ни слушат, искам да подчертая, че едва при 5% от всички хоспитализирани лица заболяването протича тежко. Натоварване на здравната система по този показател не се отчита и е зает едва 4% от капацитета на болничните легла. Предвид гореизложеното, и в световно, и в европейско, и в национално ниво с особеностите, които цитирах преди малко, се наблюдава нарастване на интензивността на разпространението на COVID-19 и развитието на поредна вълна, което се определя от циркулацията на подвариантите на омикрон, които Ви цитирах преди малко. Тъй като професор Чорбанов постави въпроса въпроса за информацията и изслушването на здравния министър по отношение на COVID-19 и противоепидемичните мерки в един много интересен ракурс, който бих искала също да да се включи в дискусията – използването на заболяването, на развитието на вълната за политически цели, за предизборна риторика, в никакъв случай това не трябва да се случва. Затова подчертах няколко пъти тези проценти, които отчитат и по-ниско натоварване на системата, и по-ниска смъртност. Това, което Вие направихте и за което благодаря, говоря към всички народни представители, е едно изменение от 26 април 2022 г. на Закона за здравето. Предполагам и това имаше предвид също професор Чорбанов, е заложено едно изискване – въвеждането на противоепидемичните мерки на територията на страната или на отделна област по време на извънредна епидемична обстановка или след нейната отмяна, както и за предотвратяване на последващо епидемично разпространение на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона,

за натоварването на болничната система с оглед да се предприемат съответните превантивни действия. И тази предвидимост, за която Вие споменахте, преди да се постигнат близки до критичните нива на натовареност, изчислява се комбиниран показател за оценка на риска, в който има и показатели, които отчитат заболеваемостта на базата на 14-дневните числа, процент заетост на интензивните и неинтензивните ковид легла и се определят различни етапи, с които мога малко по-късно да Ви запозная, ако има такива въпроси. Подготвила съм се и за това коя област в кой етап е и каква ще бъде прогнозата за следващите две-три седмици. Етапите са от етап нула до етап 4. Към вчерашна дата са девет области. Бургас, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Перник, София-град, София-област и Ямбол са в етап 1 – нарастване на интензивността в разпространението на COVID-19, увеличава се заетостта на болничните легла, но при характеристиките, които вече обявих. В посочените области са въведени временни противоепидемични мерки, които отговарят за етап 1, разбира се, без мерките, които касаят училищата, тъй като децата са във ваканция. Безсмислено е да се налагат такива мерки в момента. Това са носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги, отново изискванията за спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 метра в местата, където се струпват хора, хигиената на ръцете, дезинфекция на повърхности и редовно проветряване, работа от разстояние при възможност, провеждане на засилен сутрешен филтър в детските заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както, между другото, и за всички останали заразни болести. Това, което мога да Ви уверя, и разбира се, ще го развия и в отговора на моите въпроси, ако има такива, е, че Министерството на здравеопазването продължава да следи непрекъснато разпространението на COVID-19 в страната и страната и при необходимост при достигане на високи нива на 14-дневна заболяемост и отчитане на тенденция за трайно завишаване на броя на заетите болнични легла и свързаното с това натоварване на болничната система, което към момента не отчитаме, но ако се отчете, има възможност да се въведат и други противоепидемични мерки, които са предвидени в Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19. Благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо Сербезова. Бих искал само да припомня правилата на изслушването, не толкова за нас, колкото за хората, които ни гледат и слушат в момента. Всяка парламентарна група ще има право на два въпроса. Ще бъдат зададени в рамките на два кръга – от най-голямата към най-малката парламентарна група. След всеки въпрос, който се задава в рамките на две минути, следва отговор до пет минути, а след като приключат въпросите и отговорите, всяка парламентарна група ще има възможност да изрази отношение към изслушването в рамките на пет минути. Парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ – заповядайте за Вашия първи въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър, използвам възможността от Вашето присъствие и изслушване по един за всички, занимаващи се в сектор „Здравеопазване“, много важен и злободневен въпрос. Да припомня, въпреки че понякога темата ковид се използва за политическо говорене и за премерване на сили и знания, ние последователно в последните две години и половина се борим с една инфекция, която започна по много категоричен начин с доста цифри, които плашеха и света, и България, но с натрупването на опита, и с натрупването, бих казал, и на имунитет в обществото както срещу болестта, така и срещу фалшивите новини, които в началото бяха доста често ежедневие, ние успяваме да адаптираме усилията както на изпълнителната власт, така и на здравния сектор към това все по-малко тази болест да нарушава нашето спокойствие и нашите възможности за справяне с проблема. Използвам възможността да задам въпрос: какви са очакванията на Министерството на здравеопазването по отношение на прогнозите в следващите няколко седмици, конкретно две или три, защото по-дълги прогнози се правят по-скоро с пожелателен, отколкото с експертен характер; какво е Вашето мнение по отношение на придвижването на хора, особено през летния сезон, защото знаем, че това е сезон на туризъм и на придвижване на туристи – и вътре в страната, и извън страната, и какво ще бъде отношението за евентуален контрол върху границите? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Тонев. Имате думата за отговор, госпожо Сербезова.

забраната за влизане на територията на Република България, с която в недалечното минало като че ли бяхме свикнали, към момента няма въведена такава забрана. Въвеждането по принцип на подобна мярка зависи изобщо от международното разпространение на COVID-19 в световен план, но разбира се, най-вече в европейски, това какво се случва в съседните страни, те какви мерки също предприемат, свързано е с възникването и разпространението на нови варианти на вируса с доказана повишена контагиозност, тоест не бива едно такова решение и в никакъв случай не се очаква едно такова решение да бъде взето в рамките на няколко часа и просто така постановено, без да бъде обяснено. След малко ще Ви цитирам и промените от Закона за здравето, които имам предвид в това изложение и които промени благодарение на Вас няма да ни позволят да имаме такива ограничения например в движението на територията на страната. Зависи също така от хоспитализациите, от натоварването на здравните системи не само на България, но и на съседните страни. Към момента нямаме такова натоварване, разбира се, на системата и начинът, по който протича заболяването, независимо от ръста не предполага такива ограничения. По отношение на прогнозите. Благодарение, разбира се, на математическия модел те са възможни за определен период от време.

няколко области, да премине евентуално, но това е, отново повтарям, математическо моделиране, което зависи от много фактори. Ако ние имаме по-отговорно поведение, напълно е възможно да не се стигне до очакван етап от 1 август, така както са изчисленията. По модела етап 1 Ловеч, Габрово, Плевен, Русе, Велико Търново, които към момента са на етап нула, евентуално на етап 1, тоест повишаването се очаква да е плавно, но то напълно е възможно да бъде и ограничено при спазването на едно отговорно поведение. Имам предвид носенето на защитните маски в лечебните заведения, социалните заведения, спазването на тази физическа дистанция. Аз неслучайно повтарям „физическа дистанция“, тъй като много често се говори за „социална дистанция“. Това е нещо различно и не бих искала да се смесват двете понятия. Само да Ви зачета и да припомня, че с промените в Закона за здравето от април месец 2022 г.

което в някакъв момент ние свикнахме – слагам го в кавички, не мисля, че се свиква с това, с ограничаването на движението. По силата на промените, които настоящият парламент прие в Закона за здравето, не може да се случи, както и не може да се случи спиране на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите, и изискване на документ за достъп до обектите и услугите. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Сербезова. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС кой ще зададе въпроса? Заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, колеги народни представители, останали в залата! Госпожо Министър, моят въпрос е в следната насока. Предвид представения от Вас план и възможността за стигане до етап 4 и до обявяване на извънредна епидемична обстановка има доста време математически и професионално доказано. Дотогава по силата на Плана, който Вие представихте, по силата на приетите законови промени в Закона за здравето, и по-конкретно чл. 63, се предлагат мерки по ал. 10. същата разпоредба е именно: „Тези, които целят преодоляване на последиците след отмяната на обявената извънредна епидемична обстановка по ал. 1 и/или предотвратяване на последващо епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1, както и контрол на епидемичния риск“. При липса на обявена епидемична обстановка, както сме в момента, спирането на работа на бизнеси е забранено единствено за бизнеси, които са отразени в Закона

Това, госпожо Министър, са десетки бизнеси, които са обект на обществени услуги, и по този начин ограничаване на свободното придвижване на хора. Това ми е питането към Вас. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Събев. Имате думата за отговор, госпожо Министър.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Както Вие правилно отбелязахте, ние сме далеч от този етап 3. 3. От поведението, пак казвам, на всички в конкретните области зависи дали ще се стигне до този етап. Това, което Вие прочетохте от фаза 3 като групова дейност с непрофесионален характер, тази част от груповите дейности с непрофесионален характер, които попадат в обхвата на определението, което Вие казахте за бизнесите по Закона за здравето, не би следвало да се включват и да се ограничават. А тук какъв е механизмът? Първо, заради тази разлика в заболяемостта между отделните области това следва да е на областно ниво, на регионалната здравна инспекция, и те да съгласуват съответните мерки в зависимост от етапа, в който са, с главния държавен здравен инспектор, чиято отговорност е да следи именно това, за което сега стана въпрос. Ако случайно обаче се види, че има някакъв проблем, тоест при съгласуване, при одобрение на тези заповеди има възможност и е записана тази възможност да се актуализира този план и тези етапи, така че тези опасения по-скоро мисля, че няма да се реализират. Така са предприети механизмите, за да не се реализират, и етап 3 засега няма поне в следващите няколко седмици.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! последните седмици виждаме ръст в заболяванията с COVID-19 и експерти прогнозират, че към края на август ще е пикът на тази вълна. Ако се водим по тази логика, днес заболелите бяха 1860, вчера бяха 2300 и до края на месеца те ще се увеличат драстично. В тази връзка, уважаема госпожо Министър, моят въпрос към Вас е: какви конкретни мерки предприема Министерството на здравеопазването и кога мисли да ги приложи? Като подвъпрос искам да Ви попитам: дали сте следили хода на пандемията и ако отговорът е да, защо не сте продължили с кампанията за ваксиниране, защото се вижда, че 80% от смъртните случаи са на хора, които нямат ваксини? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Вейселов. Имате думата за отговор, госпожо Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Сербезова, уважаеми дами и господа народни представители! По отношение на конкретните мерки, аз отговорих и в изложението, че те към настоящия етап, в зависимост от етапите в отделните области и разликите в заболяемостта, са приложими в девет области и аз изчетох всъщност какви са мерките, като казах, че изключение прави мярката за областите, които са етап 1, касаеща училищата, тъй като децата са във ваканция. По отношение на кампанията за ваксиниране, благодаря Ви, че поставихте този въпрос. Кампанията продължава, кампанията на Министерството на здравеопазването „+ мен“, и в последните седмици се наблюдава и ръст в повишението на броя на ваксинираните, разбира се, не с тези темпове, каквито би ни се искало, каквито са в други държави. Действително, както отбелязахте Вие, около 70% от тези, които са в болнично лечебно заведение и при които заболяването протича по тежко, са неваксинирани. В рамките на кампанията предлагаме информация на достъпен език, има достатъчно осигурени ваксини, но разбира се, ваксинацията – това е мое верую от самото начало, трябва да бъде един доброволен процес. Въпросът е, че това решение трябва да се взима информирано, на базата на данни. Има и прекалено много хибридни хибридни атаки в това отношение – фалшива информация, включително някакви скалъпени разговори между мен и премиера за това, че едва ли не се нарежда броят на заразените да бъде повишен. Хората Хората по различен начин реагират на такива новини. Затова аз се радвам, че Вие – от парламентарната група на ИТН, поискахте да обсъдим и този въпрос, за да може да се чуе една информация, която е обективна и която почива на числа и на статистика.

уважаема професор Сербезова, уважаеми колеги! Парламентарната група на „БСП за България“ беше против Вашето изслушване днес в парламента и се вижда, че от мнозинството, гласували за Вашето изслушване, в момента има, аз ги изброих, 26 човека в залата, които се интересуват от това, какво ще им кажете. Това говори, че интересът е по-скоро анекдотичен. Мога да използвам и други епитети. Специално за уважавания от мен професор Чорбанов, аз се учудвам, че човек като него, който е толкова добре запознат като вирусолог и имунолог с проблемите на COVID-19, реши сега тук да занимава народното представителство. Но ние ще вземем отношение във финала на Вашето изслушване като отношение към проблема. Моят въпрос към Вас е, тъй като ни гледат български граждани, да ни съобщите: има ли някакви проблеми в придвижването на територията на континента Европа и на Балканския полуостров във връзка с летните отпуски, несвързано с хаоса в авиолиниите – поради тяхното претоварване от лятото, а във връзка с COVID-19 и разпоредбите на различните страни, за което всеки ден

Имате думата за отговор, госпожо Министър. Мога само да потвърдя последната част от Вашите думи и да кажа, че България е възприела подхода, който и другите държави – тоест въвеждането на подобни ограничения трябва да бъде много внимателно преценено тогава, когато се натоварва не само системата на съответната държава, но и на съседните държави,

Заповядайте, господин Чорбанов.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 за смисъла на изслушването и дали темата вълнува обществото, защото по някой път обсъждаме в парламентарното време неща, които са толкова далече от темите на обществото, че че дори ме е срам да слушам тези дебати. Но така или иначе, това е тема, която е от абсолютно обществено значение в момента, съдейки по интереса на нашите избиратели, най-вече и това, което ще се случва в бъдеще.

Постоянно става дума за заболеваемост – мерките, оцветяването на зоните в областите, всичко това се твърди на тема заболеваемост. Но това не е заболеваемост, това са позитивни случаи. Реално всичките изчисления, които се правят на развитие на заболяването, са на тема позитивни случаи, като всички знаем, че много малко от тези позитивни случаи всъщност са реално болни. Да, така е. Знаем, че няма натовареност за здравната система – Вие сама казахте, че бройката е много малка. Дали има, естествено, математик няма как да го предположи, дали действително изключително рязкото повишаване на позитивните случаи ще доведе до също толкова рязко повишаване на заболеваемостта – реалната заболеваемост? Това е радикалният въпрос какво може да се очаква. Всъщност реакцията и на хората, ако щете и на нашата група, която изиска това изслушване, беше: защо се приравняват двата компонента – заболеваемост по отношение на болни хора и на позитивни хора? Разбира се, това, че има позитивни хора по отношение на вируси и бактерии, които никога не проявяват това заболяване, е факторът, по който тези хора дори не знаят, че това съществува. Ако тези хора не бяха тествани, нямаше как да се знае. Също така ще кажа високият процент позитивни случаи на какво се дължи. Той се дължи на факта, че не се тестват всички хора, а се тестват само хората със симптоми – хората, които проявяват някакви проблеми, симптоми и отиват на лекар, и биват тествани, или влизащите в болници. Това е причината процентът да е толкова висок. Ако сега тук затворят залата, вярно, че сме малко, но ще видите, че няма да имаме 25%.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Чорбанов, дами и господа народни представители! Потвърждавам, разбира се, че темата за COVID-19 е тема от обществено значение, така че независимо колко са народните представители в момента в залата, важно е, че много повече хора ни слушат и това, което обсъждаме и дискутираме в момента, и се надявам това изслушване да стигне до много хора. Това, което Вие казахте по отношение на заболяемостта – потвърдените случаи, те са включени в този математически модел. Тоест той е повече от двадесет, двадесет и няколко фактора. Считаме, че на този етап вълната ще протече по различен начин от това, което видяхме в началото на годината. Така че е предвидено не само във формулата. Това, което Вие коректно отбелязахте за броя на позитивните случаи, процентите тестване, както и натоварването на системата – не само брой легла, защото някак си като обществено говорене ние акцентираме прекалено много върху тези легла, било то за неинтензивно или интензивно лечение, но също така и заболяемостта в кои групи е. Това също е включено в математическия модел, както и заболяемостта сред медицинския персонал, защото е важно да има кой да ни лекува и ако има повишение на заболяемостта сред медицинския персонал, естествено, това също ще се отрази в математическия модел. Тоест всичко това е предвидено. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Сербезова. Преминаваме към групата на „Демократична България“. Заповядайте, господин Симидчиев. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Миналата година ние от „Демократична България“ апелирахме многократно в рамките на миналия парламент още в разгара на лятото да има предвидени тестове, тъй наречените щадящи тестове, за деца. След месеци разяснения от Министерството на здравеопазването, че нямаме възможност за такива и прехвърляне на отговорността между Министерството на здравеопазването бяха направени такива поръчки и бяха пуснати тестове, но това стана прекалено късно и на база на това бяха затваряни училища именно с оправданието, че няма налични тестове.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми доктор Симидчиев, дами и господа народни представители! Това, което не успях да доразвия в един от предните отговори, е, че е възможно и въобще да не се стигне до този етап при развитието на тази вълна, тъй като, първо, в момента сме в период, в който има ваканция. Осигурени са, разбира се, те са останали количества от предишните поръчки, но към момента сме в период на ваканция. зависи от поведението на всеки един от нас и от спазването на тези, бих казала, много леки противоепидемични мерки, които са към момента. Напълно е възможно – разговаряла съм и с колегите, които поддържат математическия модел – изобщо да не се стигне до този пик, за който говорим. Уверявам Ви, че координацията между двете министерства е добра и се надявам да бъде такава и за в бъдеще със следващите ръководства на тези ведомства. Благодаря. Благодаря, госпожо Сербезова. Последно, парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ. Заповядайте, господин Петров.

превъзложи, на регионалните здравни инспекции да издават заповеди за налагане на мерки и ограничения, още тогава говорихме и гласувахме против именно с мотива, че така отговорността и контролът върху тези актове на регионалните здравни инспекции ще бъдат занижени. Въпросът ми е следният: Столичната здравна инспекция в лицето на директора – доктор Данчо Пенчев, на 18-и е издала една Заповед № РД-01-226 за налагане на временни мерки за срок от 30 дни, като в т. 1.1, освен че се налага задължително носене на маски в болничните заведения, такова се налага и в специализираните заведения, предоставящи социални услуги – цитирам Ви дословно. Въпросът ми към Вас е да

геодезия, картография и кадастър директорът пък е издал тази сутрин една заповед, с която не допуска граждани, които не носят маски. Тоест въвел е задължително носене на маски като изискване за достъп до сградата, вследствие на което стана огромен скандал. Аз също присъствах там. Стигна се почти до физически сблъсъци, при което същият този директор слезе долу и каза, че отменя тази заповед и допусна гражданите да влизат кой както иска, при което се получи така, че една част от тези граждани бяха с маски, а по-голямата част бяха без маски. Но държа тук пред обществото Вие да разясните точно как трябва да се прилага тази заповед, защото някои държавни учреждения, като Столичната служба за геодезия, картография и кадастър, очевидно си тълкуват тези заповеди по техни собствени съображения, които считаме, че най-малкото Благодаря, господин Петров. Имате думата за отговор, госпожо Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Петров, дами и господа народни представители! Заповедта на Столичната регионална инспекция е пред мен и цитираната от Вас точка. Но преди да отговоря на на втората част от Вашия въпрос, ще се насоча към първата. Не сме превъзложили отговорност на регионалните здравни инспекции с промените в Закона за здравето, защото те винаги са имали тази отговорност на областно ниво. Всъщност контролният механизъм на техните заповеди е разписан в Закона, и това е, че те трябва да бъдат съгласувани с главния държавен здравен инспектор. Очевидно обаче и от информацията, която изнесохте, и аз я приемам като сигнал, е необходимо понякога да има достатъчно разяснения, защото мисля, че тук не може да има две мнения. Тук говорим за административни услуги – това, което Вие споменахте, че се е случило в Службата по кадастър, а не за социални услуги. Така че още след като се върна в Министерството, ще разговарям, че са необходими очевидно допълнителни разяснения в тази посока. Благодаря. Благодаря, госпожо Сербезова. С това изчерпахме първия кръг въпроси. Преминаваме към втория кръг. От „Продължаваме Промяната“? Нямате въпрос. От ГЕРБ има ли въпрос? Заповядайте, госпожо Сачева. ДЕНИЦА Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Във връзка с разходването на средства по ПМС 461 от 22 декември 2021 г. за закупуване на бързи антигенни тестове, които да обезпечат здравната система по време време на извънредната епидемична обстановка, имаше редица изявления в медиите на ръководството от Министерството на здравеопазването, че са констатирани редица нарушения. По този повод въпросът ми към Вас е свързан със следното: Министерството на здравеопазването във Ваше лице по какъв начин разпредели средствата за закупуване на тестовете; на каква база и какъв анализ се взе решение коя регионална здравна инспекция колко средства да получи; Вие ли подписахте това разпределение и имаше ли правомощия този, който го е подписал, да разпределя финансов ресурс; имаше ли заложени изисквания за закупуване на тези тестове, максимална пределна цена и така нататък? Въпросът ми е свързан именно с това, защото според Устройствения правилник финансовата политика на Министерството се осъществява и контролира от Вас, а имаше тревожни изявления, че тези 13,5 млн. лв., които трябваше да бъдат използвани за закупуване на тестове, са в процедура на закононарушение. Благодаря. Благодаря, госпожо Сачева. Имате думата за отговор, госпожо Министър. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Сачева, дами и господа народни представители! Предполагам, имате предвид закупуването на бързи антигенни тестове през регионалните здравни инспекции. Както правилно отбелязахте, бяха установени такива нарушения, което доведе и до забавяне на тези плащания, тъй като методиката, която бе разработена, бе в съответствие и с намерените намерените нарушения и преодоляването им. Що се отнася до конкретните цени, уверявам Ви, че ако ни подадете писмен въпрос, в конкретика ще Ви отговорим как точно е извършено разпределението, към кои регионални здравни инспекции, по какви цени. На практика, тъй като, как да се изразя по-деликатно, част от това, което ние сме установили, е предадено на съответните служби. Има големи разлики в цените, така че тези големи разлики в цените са предвидени в тази методология. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Сербезова. „Движение за права и свободи“ има ли въпрос? Не виждам. От БСП, колеги, имате ли въпрос? Също няма въпрос, доколкото разбирам. От „Има такъв народ“? Заповядайте за втория въпрос, господин Чорбанов. Колеги, не Ви прескочих. Изрично попитах, но Вие си гледахте телефоните. Заповядайте да развиете Вашия въпрос, господин Чакъров. Моля да изчакате, господин Чорбанов, при това положение.

уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, има ли готовност за създаване на организация за лечение на ковид в лечебните заведения при по-сериозен по-сериозен натиск върху системата и ако това се наложи, какво предвижда тази организация, такава, каквато беше създадена? Знаем, че на много места тези новооткрити, най общо да го кажем, лечебни единици бяха закрити. Освен това има ли вече утвърден единен протокол за лечение на ковид и предвижда ли се лечение, когато се налага, с моноклонални антитела – тогава, когато по преценка на лекарите това е безалтернативно за спасяването на живота на пациента, и какъв е опитът и практиката в това отношение? Има ли готовност това да се прилага на повече места? Освен това бих искал да запитам, предполагам, че се предвижда да има коректност по отношение на всички, които работят в системата на здравеопазването, за тяхното заплащане, защото, сега не искам да влизам в подробности, но след като премина силната вълна, голямата вълна от ковид пандемията, имаше известно успокоение, имаше проблеми в това отношение. Надявам се, че това ще бъде коригирано. Ние като лекари не може да не бъдем загрижени за хората, които денонощно се раздават и даже се жертват. Имаме колеги, които сме ги загубили, светла им памет на тях. Освен това това по-скоро ангажимент, но те са по-скоро изпълнителен орган НЗОК, предвижда ли се, защото беше изказано, когато обсъждахме бюджета, че ще се предвиди за постковид синдромите и лечение на болни, които имат усложнение, предвиждат ли се по отношение на тях по-нататъшни следващи стъпки, така че да има организация, естествено, да се осигури и ресурс. Въпросите Ви задавам, осъзнавайки, че отговорността и изпълнението знаем на кого е, но политиките се оформят от Министерството на здравеопазването и в това отношение е важна Вашата позиция и визията, която имате. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чакъров. Имате думата за отговор, госпожо Сербезова.

По отношение на натовареността на болничната система, независимо че нараства броят на хоспитализираните лица, към вчерашна дата 37 са настанени в структури за интензивно лечение и едва при 5% от всички хоспитализирани лица заболяването протича тежко. Натоварване на здравната система към момента не се отчита и е зает едва 4% от капацитета на болничните легла. Във връзка с това не е реализиран потенциалът и се надяваме да не стигнем до този потенциал, но въпреки това ние превантивно изпратихме едно писмо през регионалните здравни инспекции до болничните лечебни заведения, с което да им напомним, че лечение на COVID-19 се осъществява в рамките на съществуващите клинични прояви. Тоест може да бъде извършено и в отделения по пневмология и фтизиатрия, педиатрия, ендокринология, вътрешни болести, неонатология. Не е необходимо да има само обособени инфекциозни отделения или така наречените ковид отделения, както ги наричахме в миналото. Тоест съществуващата нормативна уредба и наличието на три клинични пътеки за лечение на ковид дават възможност на болничните лечебни заведения да лекуват адекватно заболяването. Разбира се, има нормативни изисквания да се спазва Наредбата по отношение на ограничение на вътреболничните инфекции. Ако е необходима консултация със специалист по инфекциозни болести, също има наредба, по която тя да се осъществява, знаете, по интердисциплинарен подход. Въпреки всичко превантивно сме провели разговори с управителя на Националната здравноосигурителна каса. И към момента и по техни данни, и по мнение на ръководството на Националната здравноосигурителна каса не е необходимо да се обособяват отделни отделения и структури. Това, което е в другата част от въпроса, да, ако това се случи, има такъв механизъм, има такъв механизъм, тъй като е записано в Закона за здравето, че след приемането на Националния план директорите на регионалните здравни инспекции могат да направят такова увеличение на леглата. Към момента обаче не се налага, след което механизмът е да се сключи анекс към каса. Тоест механизмите съществуват. По отношение на актуализирането на протокола, това е възложено на Съвета по имунопрофилактика и съответно с преглед от главния държавен здравен инспектор, защото се отчита, че този подвариант всъщност протича по малко по-различен начин. Има налични количества от лекарствените продукти, за които споменахте.

въпросът е по-скоро реторичен и той произлиза от много въпроси на граждани, касаещи най-вече карантинирането на позитивни, но безсимптомни и такива, които са контактни. Ясно е, че при сегашното развитие на този тип вирус, на този вариант на вируса, който е изключително силно заразяващ и доста по-лек за прекарване от голяма част от населението, огромният брой от хора с тежки симптоми хора, които прекарват тежко вируса, са най-вече възрастни хора и хора със заболявания, а огромната част от младите хора са абсолютно безсимптомни. Ясно е, че за да разберем действителния брой на заболеваемост, трябва да се правят тестове. Това, което и доктор Симидчиев каза, че е хубаво да има по-голям брой тестове, за да имаме реална представа колко са болните. От друга страна обаче, смятате ли, че здрави хора, които са на ваканция и които са абсолютно безсимптомни, ще отидат да си направят тест с риск да бъдат карантинирани както те, така и техните близки, и доколко това продължаващо от миналото като правило, разбира се, подлежащо на Закона, близките или контактните хората, както и позитивните да бъдат карантинирани, е актуално и може да бъде адекватно при сегашното ниво на тежест на прекарване на заболяването? Благодаря, господин Чорбанов. Заповядайте за отговор, госпожо Сербезова. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Чорбанов, дами и господа народни представители! Както и Вие казахте, въпросът е реторичен. Така, както сме подложили на ревизия правилата за лечение, така обмисляме и подлагаме на ревизия и правилата за карантиниране. Това, което Вие споменахте, дали ще се стигне до някаква промяна или не, разбира се, подлежи на дискусия от колегите, които са в Съвета, от епидемиолозите. Това, което Вие споменахте, то е част от епидемиологичното проучване, и сте абсолютно прав, че хора, които са безсимптомни, няма да си направят, твърде малко вероятно е да си направят тест. Правят си тест обикновено хората със симптоми. Тъй като поставихте въпроса за тестовете, искам да използвам възможността в отговора на Вашия въпрос да вметна, че имаме разговори и с Националната здравноосигурителна каса. Поне що се отнася до антигенните тестове, да имат възможност личните лекари също да ги предписват, да правят направления и така нататък. Знаете, това е въпрос, който… (Реплика.) Не PCR, но антигенният тест. Така че това пряко и косвено ще увеличи броя на тестваните лица. Благодаря. Благодаря, госпожо Сербезова. „Демократична България“? Заповядайте, господин Симидчиев, за втори въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! В световен мащаб има поставени почти 10 милиарда ваксини, от които към 4,5 милиарда са напълно ваксинирани от седемте милиарда на земното кълбо. България явно е доста по-назад с 30% напълно ваксинирани. В тази връзка още в миналия парламент от „Демократична България“ апелирахме за достатъчно средства за ефективна медийна информационна кампания, свързана с ваксинацията. В интерес на истината трябва да Ви похвалим за това, че Министерството разработи такава кампания „Плюс мен“. Във връзка с това, понеже Вие направихте референция в началото, че има допълнително ваксиниращи се след началото на кампанията това, което имам като информация, е, че основата част от ваксиниращи се в момента са такива, които си поставят бустерни дози. Тоест това не са първично ваксинирани. Има ли ясни критерии за успех на такава кампания, тоест заложени ли са в рамките на кампанията критерии за успех? За мен един очевиден би бил броят на първично ваксинираните след провеждането на такава кампания. Ако няма, предвиждате ли допълнително разработване към тази кампания на известни личности и допълването ѝ с допълнителни критерии, които да направят по-ефективно първичното ваксиниране у нас? Благодаря Ви.

и макар че тази медийна кампания щеше да е по-успешна, ако бе започнала в началото на пандемията през 2020 г., ние не се отказахме от нея и я направихме. Критерий за успех, разбира се, че би следвало да е броят на първично ваксинираните, но честно казано, критерий за успех лично за мен са и всеки ваксиниран, и всяка следваща доза. По отношение на известните личности, действително в някои държави, но пак повтарям, в началото на на пандемията, бяха използвани различни личности, предимно спортисти, също така уважавани личности в съответното общество, като един вид рекламни лица, защото това е вид социална реклама за повишаване на броя на ваксинираните. Това, което ние избрахме като подход като подход –видеоклиповете, които се разпространяват в рамките на кампанията „+ мен“, е подход, който може би е по-близко до хората, тоест това са хора, които са се ваксинирали или съответно не са се ваксинирали и споделят опит за по-тежко протичане на заболяването. Ще използвам една алегория, едно сравнение – тъй като в началото на пандемията се пропусна възможността да се стигне до ума на хората чрез ясна научнообоснована информация за ваксините, се опитваме да стигнем до сърцата им с тези примери. Известните личности – знаете, че в България мнението за известните личности и разбирането на обществото към тях е от осанна до разпни го. Така че не знам в какви таргетни групи какъв ефект ще постигнем с използването на известни личности в рамките на ваксинационната кампания. Благодаря Ви за вниманието.

искам да поставя един въпрос, който за голяма част от българското общество е сериозно притеснителен за хората, по който въпрос има множество спекулации. Първо да уточня, че ние от ВЪЗРАЖДАНЕ смятаме, че този въпрос не беше

По никакъв начин това не беше изяснено. Голяма част от хората – има всякакви спекулации, някои части на обществото вярват, други отричат категорично, ние считаме, че е редно Вие да кажете и да изясните максимално детайлно този въпрос, организация може да налага задължително на България какви мерки трябва да бъдат предприети? Доколко може просто да препоръчва? Тук е много важно да уточните конкретно Вашите намерения, и на Министерския съвет, и на министър-председателя, какви са, тоест дали всичко, което бъде препоръчано от Световната Отново повтарям: доколко би било задължително за нас? Какви ангажименти е поемала нашата страна към относно всякакви рестриктивни мерки относно носенето на маски, ако щете? Защото, да речем, за настоящия месец рекордът за температура е 45 градуса. Може и да стане така, че да ни се налага на открито на 45 градуса да носим маски. Съвсем резонен въпрос: какво е Вашето отношение съответно по евентуално налагане на ново затваряне на държавата, връщане на КПП-тата, зелени сертификати, всякакви принудителни мерки, които ограничават свободното придвижване и възможност за работа на българските граждани? Всички тези въпроси трябва да бъдат изяснени (председателят така че да няма съмнение и за последния човек в държавата, защото от тези мерки зависи животът на всеки един от нас, зависи качеството на живот, зависят нашите социални контакти, зависи нашата работа, зависи нашето пълноценно съществуване. Надявам се наистина

Ще започна от последната част на Вашия въпрос по отношение на затварянето на държавата и така наречените КПП-та. Съгласно измененията в Закона за здравето, публикувани на такива ограничения не могат да се случват, защото временните противоепидемични мерки не може да включват забрана за влизане в територията на страната. Чета от Закона: „Ограничаване придвижването на територията на страна… – защото всъщност тези КПП-та са един вид ограничаване придвижването на територията на страната спиране на работа на обекти с обществено предназначение или други обекти, или услуги, предоставени на гражданите, както и изискването на документ за достъп до обектите и услугите по точка Отново ми дадохте възможност да прочета този параграф от Закона и тези алинеи, които няма да дадат възможност това да се случи. По отношение на това, дали са задължителни здравна организация и какви ангажименти са поети. Всички противоепидемични мерки, за които говорим, както и тези, които изчетох в моето изложение,

един договор за двустранно сътрудничество – двугодишен договор, който се подписва от години между Регионалния офис на Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването. В този договор са отчетени съвсем различни области на сътрудничество. Това са лекарствена политика, оценка на здравните технологии, повишаване на информираността по отношение на здравно образование по различни теми, профилактика и така нататък. Тъй като отчитам – Вие правилно отбелязахте, че това е голяма група от обществото – групата от хора, които имат някакви страхове, свързани с ролята на и винаги, когато излезе някаква новина, че Министерството е подписало двугодишното споразумение, това е една нормална практика, което се случи през месец март 2022 г. Чета, разбира се, коментарите на част от хората и установявам, че в тази група, може би Вие правилно отбелязахте, и поради това, че не е комуникирано по правилния начин, но в част от българското население се създава усещането, че едва ли не сме се договорили нещо задкулисно, касаещо COVID-19. Няма такова нещо. Тази практика на подписване на двугодишни споразумения е използването на техническата експертиза, която колегите от Световната здравна организация предлагат в други области. Дори и вчера имаше един семинар с участието на представители на Комисията по здравеопазване, в който Регионалният офис на Световната здравна организация, колегите от Барселона, представиха тяхно изследване за това какъв е процентът на доплащане на лекарствените продукти в България. Тоест по-голямата част от нещата, които се договарят в това двугодишно споразумение, касаят именно такива области. Що се отнася до COVID-19, както е нормално да се предположи, това е една често обсъждана тема здравна организация. Това също може да бъде проверено като позиция на Министерството на здравеопазването. Тази позиция винаги минава през Съвета по европейски въпроси, утвърждава се от Министерския съвет по отношение на,

всичко се подлага на дискусия. Всяка една държава, която има своите притеснения, също ги изразява съвсем свободно. При интерес и при един писмен въпрос от Ваша страна можем да Ви предоставим копие от тези на Министерството на здравеопазването, които ние продължихме последователно тези позиции да ги изразяваме, че по отношение на това как се управлява пандемията от COVID-19, по отношение на създаването на някакъв финансов или друг механизъм, по отношение на задължителност на глобално ниво всяка една държава трябва да има своята самостоятелност. в последователни позиции в последните няколко ръководства на Министерството на здравеопазването, тъй като съм се запознала и с позициите на предишните ръководства на Министерството, е отстоявано.

много материали, които са предоставяни в пространството, в интернет, предоставяне на някаква информация от Световната здравна организация, смесица от лъжа и истина, и съответно игра със страховете на хората. Считам, че сте абсолютно прав – с една по-ясна комуникационна кампания част от хората може би ще видят истината, но може би част от тях не искат да я видят. Благодаря Ви. Благодаря, госпожо Сербезова. С това приключихме и втория кръг въпроси. Преминаваме към изразяването на становища към изслушването. „Продължаваме Промяната“ – заповядайте, господин Тонев.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 когато колегите от „Има такъв народ“ предложиха да направим това изслушване, аз гласувах против, тъй като смятах, че са други злободневните теми пред Народното събрание. Всъщност виждам, че от това изслушване, от дискусията и от диалозите произтече само полезна за българското общество информация, с което се присъединявам към тях, че имаме нужда от такъв тип дискусия, когато тя протича в този експертен подход. Посланията, които за мен бяха важни и които искам още веднъж да подчертая, е броят ваксини, които са направени в световен мащаб. Този тип лечебни молекули може би са всъщност най изследваните и най-проверените изобщо откакто съществуват фармакологични изследвания и клинични проучвания. Това би трябвало да бъде едно от посланията, че да бъдем ваксинирани е форма на защита, а не форма на риск. Лично аз съм доволен от всички отговори, които бяха дадени. Смятам, че сме доста по-подготвени от предходните вълни, за което, разбира се, ни дава възможност и подвариантът на вируса, с който ще се борим в тази вълна. Също така бих казал, че фокусът върху интензивни легла и върху пропускливостта на здравната система ще ни даде възможност да бъдем много по-малко рестриктивни в сравнение с минали вълни и животът на хората да мине малко по спокойно. Благодаря още веднъж за дадените отговори. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Тонев. От парламентарната група на ГЕРБ

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Сербезова, уважаеми дами и господа народни представители! COVID-19 не е просто грипче. Ние винаги сме подхождали отговорно към COVID-19 и е факт, че има ръст на заболелите в момента, като сега положителните проби са около 16% от тестуваните. Липсата на адекватни мерки за епидемиологична обстановка силно ни притесняват, защото това води до няколко неща. Първото от тях е труднодостъпност до лечебните заведения. Факт е в момента, че има хора, които са връщани от лечебни заведения, тъй като им се отказва поради липса на инфекциозно отделение. Второто е невъзможност за извършване на бързи антигенни тестове и PCR тестове както от лични лекари, така и от специалисти в извънболничната помощ и в лечебните заведения. Мотивацията на колегите, които отново, за съжаление, трябва да преминат в специален режим на работа, също не е ясно как ще бъде, да кажем, подпомогната, защото всички знаем, че досега всички хора, които лекуваха COVID-19, получаваха някакви допълнителни стимули за това. В момента е факт, че това няма да бъде така или поне няма дадена от Вас заявка, че нещо ще се промени в тази посока. Все още не е ясно какво ще стане с учениците и предстоящата учебна година, макар да има още доста време дотогава, но не е ясно има ли бързи антигенни тестове, така наречените щадящи бързи антигенни тестове, бракувани ли са количества от предишните, с колко тестове разполага в момента държавата и дали е изготвен План за действие, ако видимо се повишат болните в следващия един месец. Другото, което ни притеснява, е, че изготвеният План за действие видимо се променя в зависимост от желанието за икономическо въздействие, а не да предпазим здравето на хората. Какво имам предвид? Всички знаем, че Планът беше изменен така, че се брояха заетите реанимационни легла, а в никакъв случай не се вземаше отношение към това колко хора са преминали през триажните зони и доколко са натоварени лечебните заведения и извънболничните лечебни центрове, където се правеха такива триажи. Не трябва да се пренебрегва и отпадането на така наречените ваксинационни центрове, което силно лимитира възможността за поставяне на втора или първа бустерна доза, на което сме свидетели и в момента. Примерно, от нашата парламентарна група искаме да си направим втора бустерна доза – правим списъци, но засега знаем, че единственото, което можем да направим, това е в РЗИ, а преди можеше свободно да отидеш на няколко места и да ти бъде поставена бустерната доза.

За съжаление, виждаме, че в момента наистина се прави само втора бустерна доза или първа бустерна доза. Също останаха неразплатени поставените дози през месец април и май, за което се оплакват много колеги, работещи в такива ваксинационни центрове. Още преди два месеца в Китай стана ясно, че ще има нова вълна, предизвикана от двата подварианта на Омикрон – BA.4 и BA.5. Знаем, че имаше съвсем спорадични информации за това и някак си ние имаме липса на информационна кампания, която отново да да ни подготви, и всъщност ние пак останахме изненадани. Усилията не са насочени към подготовка на болниците и извънболничната медицинска помощ за явно нарастващия брой болни, нуждаещи се от хоспитализация и реанимационно лечение. Какво имам предвид? Това, че в момента ние нямаме реално подготвени отделения и клиники в болниците. Ние разчитаме, че те ще си осигурят някакви стаи, където да бъдат направени изолатори, но нямат тази организация, която беше създадена при другите вълни, когато наистина знаехме, че примерно определени отделения ще поемат ковид пациентите в зависимост от това дали те са чисто вътрешни – свързани с интерната, или ще имат и хирургични проблеми. Критерият за лекувани болни в реанимация според мен е абсолютно инсуфициентен и лично аз смятам, че той не може да бъде критерий за това трябва ли да бъдат отворени повече реанимационни легла и за лечение на болни с ковид. Ако приемем, че протича по-леко този подвариант на омикрона – тези двата подварианта, които в момента ги има в България, вече доказани със секвениране, това не прави разпространението им по-малко засягащо хората. А именно така изглежда, че в момента ние нямаме проблем, защото нямаме много постъпили в болници, а всъщност проблемът е точно от това, че той е много по-контагиозен, много по-бързо се разпространява и засяга много повече хора, които трябва по някакъв начин да бъдат верифицирани, да бъдат карантинирани и естествено, тези, които са в по-лека форма, все пак да подлежат на някакъв контрол от РЗИ. Много е трудно да се направи тази адекватна превенция на скритата заболеваемост, нещо, с което не можахме да се преборим както ние, така забелязваме, че и Вашето правителство не можа по никакъв начин да направи нещо за излизане за излизане на светло на скритата заболеваемост, която в момента може би е най-висока от всички вълни досега. Накрая искам да завърша с това, че за мен COVID-19 не е просто грипче и мисля, че отношението към него трябва да бъде много по-различно и по-сериозно. Благодаря. (Ръкопляскания от Заповядайте, господин Адемов, да изразите отношението на парламентарната група на ДПС. приема внушението, което си позволихте в началото на Вашето изложение, че в Народното събрание не може да се говори политически по която и да е тема, в това число и по темата ковид. Народното събрание е най-политическият орган, в Народното събрание са представени политически партии, които имат своето отношение, своите позиции по отделните теми, така че обвинението, че не може да се политизира темата COVID-19, на практика не е състоятелно. Още повече че здравеопазването е социална система и доколкото Народното събрание урежда политически отношения, обществени отношения, това означава, че в Народното събрание темата „Здравеопазване“ не само може да бъде политизирана, а е изцяло политическа, а темата „Медицина“ се упражнява в научните институти, практическата медицина се извършва в лечебните заведения. Лекарите са в лечебните заведения, в научните институти са научните работници, в Народното събрание са политици. Здравеопазването е висша форма на политика, така че обвиненията, че не може да се политизират теми, свързани със здравеопазването, не са състоятелни. На следващо място, през последните седмици се увеличи броят на положителните случаи на COVID-19 и това не е тайна за никого. Според нас процентът на положителните проби се увеличава затова, защото са изследвани малко хора. Вие знаете европейският релевантен критерий, ако не бъркам числото, е около 600 на 100 хиляди, за да могат да се вземат адекватни решения. ние не знаем колко са болните и колко са носителите на вируса, за да можем да вземем адекватни мерки. В тази връзка, наскоро приетия план за пандемията епидемиологични критерии на практика липсват. Критериите, на които Вие се позовавате, на практика са броят на хоспитализираните, броят на тези, които са в реанимационни легла, заетите реанимационни легла. Това в никакъв случай, уважаема госпожо Министър, не са епидемиологични критерии, това е някакъв математически модел, който вероятно Ви дава основание да влезете от една група мерки към друга група мерки, но това не са епидемиологични мерки. Епидемиологичните мерки са съвършено различни и нямат нищо общо нито с броя на заетите легла, нито с броя на хоспитализираните в лечебните заведения. Преди малко колегата доктор Чакъров и други колеги зададоха въпроса: какво се случва със заплащането на тези, които работят в момента с ковид пациенти? Отговор на този въпрос очакват всички, които в момента работят в лечебните заведения, които лекуват ковид пациенти, но за голямо съжаление, не чухме отговора на този въпрос. И още нещо, за да може да бъде улеснен достъпът до изследване, най-накрая вече Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса трябва да вземе това решение, което е свързано с възможността общопрактикуващите лекари да издават направление за тестовете. решение бъде взето от Надзорния съвет, ще бъде улеснен достъпът, независимо от това че цената на PCR тестовете вече е значително по-ниска, отколкото беше, да кажем, миналата година. На следващо място, по отношение на ваксинираните. Уважаема госпожо Министър, беше казано преди малко от професор Балтов, на практика към днешна дата се ваксинират предимно тези, които са за втора бустерна доза, а знаем, че тези, които са си направили една бустерна доза, са около 30%, а останалите 70% – какво правим с тях? Позаглъхна информационната кампания. Няма никаква информационна кампания, а сезонът на увеличаването на COVID-19 и неговите варианти на практика настъпва с все по-голяма сила. Затова трябва да се вземат мерки в тази посока, за да не достигнем нивата на заболеваемост и на заетост на болничните легла, които бяха характерни за миналата година. С тези бележки ние от „Движението за права и свободи“ трудно можем да приемем тази тази дискусия като дискусия, която да помогне за решаването на проблемите, още повече че в края очевидно на Вашия мандат нещата не са ясни какво ще се случи оттук нататък.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаема професор Сербезова, уважаеми колеги! ще се възползвам, надявам се, напълно от времето, което ни предоставя регламентът. Даже видях, че някои от колегите го пресрочиха няколко пъти. Може и на мен да ми се случи това, но мисля, че има известен смисъл, независимо от това, че нашата парламентарна група, както Ви сподели, госпожо Министър, гласува против, но така или иначе темата тръгна да върви в късния следобед в българския парламент, интерес тука от 30 човека – не знам какъв е интересът в ефир, надявам се, да е по-голям. Тук един от колегите – не искам след това да има лични обяснения, затова няма да цитирам имена, говори за това, че тази тема е в обществото. Да, тя е в обществото и четири месеца, поради няколко причини. Аз няма да влизам в това. Абсолютно прави са тези, които казват, че от тази трибуна се говори политически по всички теми, които засягат българската нация, защото това са политики, които се провеждат, но и Вие сте права, че когато нещо извратено се политизира и се използва за политически цели, както Националният център по обществено здраве заяви в своя доклад миналата година, че решенията, които са взимани по отношение на ковид пандемията, са предимно политически и грешни, а не експертни, каквито е трябвало да бъдат взимани, резултатите от тези решения водят до печален ефект върху състоянието на нацията. И за да не влизам в това, да не говоря също тук, че ковидът не е просто грипче – грипът е много сериозно заболяване, пак няма да говоря с имена, че ще се втурне някой да дава лични обяснения – много сериозно заболяване, но то не е особено опасно заболяване, каквото особено опасно заболяване не е и ковидът, и затова сега следващият ЗИД, който ще вкараме в Народното събрание още другата седмица, е да го махнем най-накрая от мястото до ебола, чума, холера – тук виждам, че се усмихва професор Чорбанов – където не му е мястото и където го вкара една политическа партия с взлом, с апломб по-миналата година. Тука въпреки нашата съпротива – отчаяна тогава, те говореха такива неща, които сега ми е неудобно тук да ги цитирам, въпреки че някои от тях са в тази зала и са били инициатори на тази непрофесионална проява тогава и това смесване на понятия в медицината и обличането му в законотворчество, което доведе до много сериозни последствия за българската нация. Но понеже тук завършваме един двугодишен период на оценка, аз мога да поздравя Министерството на здравеопазването за прагматичния план, който си е направило. Вярно е, че той не почива изцяло на епидемични критерии, но е вярно, че почива на клинични критерии, които са най-важните за натоварването на системата –това, от което се интересува Министерството на здравеопазването, това, от което се интересуват българските лекари, е да не се натовари системата, както тя беше пренатоварена. А епидемиологията на такива инфекции, които не са особено опасни, е кристално ясна за тези, които са се интересували и които разбират нещичко от инфекциозни болести. Има айсберг на заболеваемостта видимият е отгоре на повърхността, на който са хората, които са позитивирани. Затова и тези въпроси аз малко по-късно ще ги засегна: има ли смисъл от тези изследвания, дали трябва да има направления? Уважаеми колеги народни представители, които не сте лекари, от 100 години грип на Земята някой от Вас да се е изследвал

За такъв вид инфекции, които не са особено опасни, това не е реалистично. И всичко това вече налага да кажем основните пет ракурса на ковид инфекцията. Първият е безспорно медицински, госпожо Министър. И този медицински ракурс изисква – тук в зала много пъти се каза и колко си драхме ризите тук последните шест месеца и за зеления сертификат, и за какво ли не още по отношение на ковид инфекцията, да се разбере тази инфекция – каква е нейната контагиозност; каква е нейната токсичност; респиративност; смъртност и каква е нейната значимост в цялостната патология, която върви сред нацията. Видя се още в първите месеци, независимо от провикванията, че идва чумата на XXI век. Тези, които са по-малки, не си спомнят, аз обаче си спомням, когато се появи Спомняте ли си какво чудо беше – тези, които са преживели това нещо преди 30 години? Тогава всички умираха от страх, особено лекарите, че всеки едва ли не е е контактен на СПИН и всеки момент ще излезе неговата клинична картина, която е забавена с няколко месеца или с няколко години. Оказа се, че нито СПИН-ът, нито ковидът са чумата на XX и XXI век респективно. И с времето през 24 месеца се оформи напълно медицинската картина на тази респираторна инфекция. И тук има две неща, към които е длъжна съвременната медицина. И едното от тях се казва, професор Чорбанов, и смея да кажа името, защото смятам, че няма да иска лично обяснение, той е абсолютно прав. Не трябва да се бърка понятието „позитивен“ с „болен“. Това се две съвсем различни неща и подклаждането на напрежението в обществото сега, че видите ли, има толкова позитивни, не означава, че те са болни, защото тези, които се занимават с инфекциозни болести – инфекционисти, епидемиолози, ни казаха вече през тези 24 месеца. И ние го казахме и от трибуната в залата, че този вариант, който сега върви, е осем пъти по-малко токсичен от първия Ухански вариант. Това е истината! И че смъртността на тази инфекция е сравнима с тази на грипа. Това е по отношение на единия медицински ракурс. Вторият медицински ракурс това е предпазването, профилактиката и предпазването от тази инфекция, когато тя се е появила. Създадени бяха ваксини,

Това са съвсем конспиративни в кавички теории, но тези ваксини изминаха своето изпитание, те бяха легализирани в света по един нормален начин, ускорено нормален начин – има такъв начин. Който не се занимавал с клинични проучвания, той не го познава. Второто нещо. Бяха създадени вече и е на път да излязат, да се легализират медикаменти за лечението на тази вирусна инфекция. Тоест това обхваща двете важни медицински страни. Но второто нещо, което искам да кажа и за което обърна внимание навремето една от групите, и аз се съгласих тогава с тях – това е, че световната медицина е в дълг към човечеството, за да каже дали всички хора, които бяха обявени за починали от ковид, са всъщност починали от ковид или починали с ковид, тъй като нивото на аутопсионните изследвания, които единствено могат да верифицират причината за смъртта, единствено те от чисто медицинска гледна точка, в света е катастрофално спаднало последните 25 години – това го знае всеки лекар – по много причини от законово естество. Тоест оттук нататък определението за болен и починал от ковид е дълг на всяка медицина – българска, не искам да изреждам други нации, но на българската медицина е дълг към нацията, за да може хората действително да разберат, че световната медицина се е борила с тази инфекция, намерила е пътища за нейното ограничаване, намерила е пътища за нейната профилактика, но е намерила и нейното място в тези патологии. Тя не го преувеличава, не го слага, за да се изкара някой

ние действително сме в дълг като народни представители, смея да го кажа с голяма доза самокритичност, към българската нация, тъй като ние ѝ представихме дискусии в зала, отношение към този проблем, които не са на висотата на нацията. Ние се вкопчихме едни в други. Спомняте си какви обвинения имаше тук – неща, които не са допустими. Тук става дума за национални, даже глобални проблеми, и в такива случаи парламентът трябва да бъде единен в своите желания и в своите решения, за да бъде полезен на нацията. Не искам да продължавам нататък. Има още много ракурси. Благодаря Ви, господин Председател. Михайлов. Все пак спестихте втория въпрос, така че донякъде това компенсира. Сега „Има такъв народ“. Заповядайте, господин Чорбанов. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами господа народни представители, госпожо Министър! Разбира се, ясно е, че всичко свързано с ковид в последните две години и половина в много голяма степен промени начина ни на живот, промени начина на контакти между хората, промени отношения. Доста отношения между личности, между приятели, между семейства бяха нарушени благодарение най-вече на отношението към това заболяване. Нашата парламентарна група винаги се е старала да бъде адекватна на ситуацията и винаги да приема нещата такива, каквито са. Какво значи да се приемат нещата такива, каквито са? Никога не сме твърдели, че няма вирус, никога не сме твърдели, че няма криза. Но това, което беше основно нашето несъгласие, е начинът, по който ние реагираме на кризата, начинът, по който ние се опитваме да се справим с нещо, с което до този момент не се бяхме срещали. Разбира се, че аспектите по отношение на ковид, на мерки и на реакция на обществото и на здравните власти, разбира се, могат да бъдат три, могат да бъдат чисто научни, могат да бъдат медицински, могат да бъдат политически. Те са взаимносвързани, разбира се, защото именно чрез политиката ние прилагаме едни или други мерки, ние прилагаме едни или други форми. Можем да се съгласим с един далекоизточен модел с пълно затваряне по домовете, може да направим един либерален модел, който да бъде най-вече адекватен на това, което науката ни казва. Ясно е, че сегашната вълна е много различна от предишните. Ясно е че ние сме много по-информирани, ние знаме много повече за този вирус и имаме все пак някаква идея какво може да следва. Казвам идея, защото много пъти и много правителства не само в България, а и по света си приписват заслуги по отношение на справянето с мерките. Вирусът често ни показва, че той не се съобразява с това и че обикновено протича една вълна по начина, по който протичат всички вирусни инфекции, независимо от това дали имаме някакви мерки или не. Разбира се, че ние трябва да се постараем и да спасим най уязвимите групи, защото на всяко едно дори и безобидно заболяване, както го наричат пренебрежително грипче, загиват около две хиляди души на година от грипна инфекция, която е много малко във времето. Представете си, че са 24 месеца и ще видите, че те ще бъдат много повече. Уязвимите групи са тези, които могат да бъдат подложени на риск при всяка една вирусна инфекция, независимо дали тя е много опасна, или не толкова опасна. насоките, вниманието трябваше да бъде сложено най-вече на рисковите групи – възрастни хора, хора с хронични заболявания, хора с различни онкологични заболявания, хора с много високо наднормено тегло. Изобщо всичко това, което ние разбрахме за тези две години и половина, кои трябва да бъдат основно на тази терапия, както те са мишени на самия вирус. Не би следвало да се правят повсеместни мерки, да се прави еднакво третиране на цялото общество и на цялото население, защото ние нямаме възможност и начин как да ограничим само рисковите групи и как да предпазим само рисковите групи. Именно затова смятаме, че натам трябва да бъде насочено вниманието на здравните власти – адекватно лечение с възможно най-модерните протоколи, с възможно най-съвременните средства, които има достъпни в момента, и то за хората, които имат нужда от това нещо. А всички останали, които са здрави, всички, които нямат този реален риск да преживеят тежко заболяването, трябва да бъдат оставени по възможно най-добър начин да се справят със своите служебни задължения, с почивките си, с всичко това, което определя нормалния начин на живот. Именно дебата дали да има маски или не при тази изключително висока, тази хубава дума контагиозност, разбира се, способност на вируса да заразява. Лично аз се съмнявам дълбоко, че маските ще предпазят нещо. Дори и да имат някакъв ефект, в едно затворено място, в затворено помещение на група хора, това няма как да да спре вируса, може малко да го забави. И именно от този аспект ще завърша с една радостна мисъл. Безкрайно се радвам, че не можа да придобие повече гражданственост „маймунската шарка“, защото, ако сложим аналога на маска при ковид инфекцията, не си представям какви предпазни средства трябваше да имаме с нея и как щяхме да бъдем проверявани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чорбанов. „Демократична България“. Заповядайте, господин Симидчиев. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Изкушен съм на базата на всичките изказвания на преждеговорившите да направя повече реплики към тях, отколкото към Вас, защото това, което се случи в тези последни две години – разделянето в обществото ни и политизирането, за което доктор Адемов говореше. Всъщност политиката в парламента има значение тогава, когато от нея може да произтичат позитивни неща, тоест да се консолидираме около някакви политики или действия, които да ни помогнат да излезем от тази пандемия, нещо, към което „Демократична България“ се стремихме още, от моя гледна точка, от Четиридесет и петия парламент, когато аз влязох в този процес. Направихме един проект за пандемичен план, който да се справя систематично с тази инфекция. Радвам се, че това е вече част от начина, по който се справяме с нея. На второ място, имахме желание да направим една мащабна кампания с отделяне на достатъчно средства, за да може да се направи тя професионално, нещо, което не с случи в миналия парламент, и при липса на средства една кампания не може да стане такава, каквато трябва да бъде и която нашата нация заслужава. Няколко неща, които вътрешната ми същност не позволява да подмина по отношение на това дали това е грипче или не и дали трябва да бъде в чл. 61 на Закона за здравето. Към днешна дата в рамките на две години от ковид в света са починали към 6,5 милиона човека. От грип на годишна база почиват около 600 хиляди, тоест в рамките на две години са починали малко над милион. Тоест около шест пъти повече са загинали от ковид в същия този период. В България горе-долу всеки десети, който влиза в болница, загива с тази диагноза. Дали е от тази диагноза, или с тази диагноза е въпрос, който няма особено значение, след като имаме абсолютно висока корелация – над 80% между брой позитивни и броя на смъртните случаи и те варират с отместване от две седмици. подобно нещо няма особено голям смисъл да дискутираме, защото знаем, че за този период на пандемията сме загубили почти 40 хиляди човека, които можеха и да не загинат всичките от тях. Много повече, отколкото от всички останали инфекции, особено тези, които са във въпросния параграф. От всичките тези особено опасни инфекции в България нямаме и 10 човека загинали, а от ковид имаме над 40 хиляди загинали. Така че ако трябва да говорим политически и да взимаме политически решения за това да пазим хората и нацията, ковид е приоритетен проблем, на който трябва да обърнем достатъчно внимание. И начинът, по който ние говорихме в продължение на тази повече от година, е, че той трябва да бъде планомерно преследван, че трябва да говорим основно с комуникация, че трябва да имаме комуникационна кампания, която да подготви хората. Не да ги разделяме на базата на това дали да носим маски или не, дали да има зелен сертификат или не, а да знаем защо се прави всяко едно от нещата, които правим, и хората да могат убедено и с доверие, и с вяра в политическата класа и в здравната гилдия да могат да преминат през подобни кризи при най-малко щети. И в заключение, макар и не съвсем по темата, във връзка с нещо, което професор Балтов каза. В София има такива ваксинационни центрове, един от тях е в болницата, в която аз работя, и аз каня цялата парламентарна група да заповядате всеки работен ден между 8,00 и 16,00

Господин Председател! Госпожо Министър, първо да Ви благодаря, че сте тук и отговаряте коректно на всички въпроси. Това сме Ви го казвали, когато имаше един от големите протести на ВЪЗРАЖДАНЕ, Вие бяхте единственият министър, който не се скри. Чест Ви прави, че тогава застанахте, приехте част от протестиращите, един от които бях и аз, застанахте и отговаряхте на всички въпроси. Това е достойно за уважение и пак казвам, за разлика от всички други, които се скриха в Министерския съвет. Второто, което искам да Ви кажа, сама повдигнахте въпроса. Ще Ви помоля лично да ми изпратите на имейла всички становища на СЗО спрямо България и всички наши позиции в СЗО за последните три години. Това не е за друго, а просто защото наистина в обществото ни има едно разделение по това нещо, има различни гледни точки за влиянието на СЗО, за всичко това нещо, което нашата държава се отказва или изпълнява като нареждания. Ще направите едно добро в обществото да се разсеят тези неща, за да може тези протоколи, или всичко това през последните три години да бъде достъпно и да се види. Ще съм Ви благодарен да ми го изпратите. По отношение на всичко това, което се чу в тази зала. Благодаря на професор Михайлов. За пореден път на база неговите знания, на база опита, на база всичко това, което той е изчел като статистика, като становища от медицинските среди, за пореден път, както и преди няколко месеца, той го изложи в залата,

аналогично направи през медиите и доцент Атанасов. Това е началникът на ковид отделението в „Пирогов“. Има две интервюта, които в националните медии се завъртяха, когато ставаше дума вече наистина за принудителното ваксиниране на части от неговия екип, който работи в ковид отделението, и зелените сертификати. Той надълго и нашироко обясни как точно и какво влияние имат

е шеф на ковид отделението в Кърджали. Кърджали има едни от най-добрите, да не кажа най-добрите, резултати по време на така наречената пандемия и това като смъртност в тяхната болница, въобще в цялата област. Аз надълго и нашироко съм говорил с него защо и на какво се дължи това. Той каза това, което говори професор Михайлов. Това, което каза и господин Атанасов – шефът на ковид отделението в „Пирогов“, е, че всичко опира до това да се обясни на болните кога наистина са тежки случаите, кога имат нужда от болнично лечение и кога може всичко това нещо да мине в домашни условия за лечение. А за ваксини и за това нещо, което се случваше през последните две години – затваряне на цели области, КПП-та, това е безумие, което ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да приемем, не сме приемали. И когато стана ясно, че ще се въвеждат нови мерки, изрично дадохме пресконференция и казахме, че за да не се стига дотам отново да има протести насред лятото, умоляваме всички власти в случая Министерството, Министерския съвет, да не се пристъпва към някакви строги рестрикции, не виждаме полза от това. Дори тук в залата има няколко човека да идват с маски, които надали на някого нещо му помага, тъй като, като излезем от залата, маските се свалят и това просто е една пародия за пред медиите. По отношение на това, което видяхме, и тук се коментира надълго и нашироко отново от някои от политическите партии – за кампаниите за ваксинацията. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ сме казвали абсолютно винаги: който иска да се ваксинира, е добре дошъл да отиде да се ваксинира на негов си риск, да прави това, което е решил, но не може да приемем принудителна ваксинация, не може да приемем, че това нещо трябва да стане по начин, по който, за да отидеш на работа, трябва да си ваксиниран, за да влезеш в дадена зала, трябва да си ваксиниран и да имаш сертификат. Това е недопустимо. Ние не сме антиваксъри в пълния смисъл, който се влага, при положение че аз, моето дете сме ваксинирани с всички ваксини по отношение на това, това, което имаме от раждане, ние сме против това, което има като субстанция, която се предлага за ваксина. В момента има не бустер, в момента имаме четвърта ваксина. Ако сте само с три, сте неваксиниран. Срещу това се борим, това няма да приемем и затова казахме, че това е недопустимо. Това, което през изминалите две години се случи и претърпя апогей, това правителство, и предишния служебен министър Денков – в училищата задължително тестване. Ами много родители не искат децата им да се тестват. Стигнахме дотам, че видяхме външното оценяване на децата. Докъде се стигна със затварянето на училищата и неходенето на училище? Плачевни резултати. Това е бъдещето на България и това, което се случи със затваряне на училищата, е един от най-големите грехове на няколко поредни правителства. (Председателят отношение трябва да се вземе – и Вие като министър, и следващият министър, който и да е той, да се разясни, че психологическият и психическият натиск върху хората постоянно да се обяснява за масова смърт, за апокалипсис, който ще настъпи, дава резултати – хората са стресирани колосално. И завършвам с това, което всеки един в тази зала знае, обществото ни знае, че една голяма част от всички тези, които имаха зелен сертификат, е плод на това, че има търговия. Има търговия! Българинът отказа да се ваксинира, българинът не прие да полага

Утре продължаваме в 9,00 ч. с т. 15 от дневния ред, която е първа за четвъртък, Първо гласуване на Законопроекта за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители. Закривам заседанието.